Božo Petrov. Izvolite.

Hrvatskoj

glasovat ćemo kad se steknu uvjeti, Slijedeća točka najavljena je: - Izvješće o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna RH za 2021. godinu Podnositelj je Državni ured za reviziju na temelju odredbe Članka 19. Zakona o Državnom uredu za reviziju. Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun. Vlada je dostavila mišljenje. Želi li podnositelj izvješća dati dodatno obrazloženje. Poštovana Nediljka Rogošić, zamjenica glavnog državnog revizora. Izvolite.

za '21. godinu u skladu sa zakonom te je izvješće o obavljenoj reviziji dostavljeno Hrvatskom saboru u, početkom lipnja 2022. godine. Poznato vam je da Državni ured za reviziju obavlja reviziju izvršenja Državnog proračuna obavezno svake godine, dok reviziju proračunskih korisnika obavlja u skladu sa svojim godišnjim planom i programom rada. Sadržaj Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna propisan je Zakonom o proračunu te pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna. Iako su ovo već nam zastarjeli podaci, ali evo ukratko ću samo ovaj ponoviti iako vjerujem da ste vi te podatke čuli i prije da su ukupni prihodi Državnog proračuna za '21. godinu iznosili 154,1 milijardu kuna. Ukupni rashodi su iznosili 169 milijardi kuna te je višak rashoda nad prihodima iznosio 14,9 milijardi kuna. Također primici su iznosili 39,8 milijardi kuna. Izdaci 24,3 milijarde kuna te je višak primitaka nad izdacima iznosio 15,5 milijardi kuna. Znamo da se iz viška primitaka podmiruje manjak prihoda odnosno višak rashoda koji je iskazan u ovoj godini. Također se razlika i podmiruje iz prenesenog depozita iz prethodne godine. Dug Državnog proračuna koncem '21. godine iznosio je 294,6 milijardi kuna i veći je za 15 milijardi kuna ili 5,4% u odnosu na 2020. godinu. Ono što je bilo karakteristično da je u '21. godini dano 13 državnih jamstava u iznosu od 3,3 milijarde kuna te da su koncem godine ukupna državna jamstva iznosila 48,2 milijarde kuna. S jamstvima kao potencijalnim obavezama možemo reći da je ukupni dug Državnog proračuna iznosio 342,8 milijardi kuna. Revizija Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna obavljena je u skladu s međunarodnim standardima vrhovnih revizorskih institucija i u skladu s tim standardima Državni ured za reviziju provodi i sve revizije. Cilj ove revizije bio je izraziti mišljenje o istinitosti i realnosti podataka iskazanih u godišnjem izvještaju po izvršenju Državnog proračuna. Nalozi i preporuke koji su utvrđeni ovom revizijom i navedeni u Izvješću o obavljenoj reviziji o izvršenju Državnog proračuna odnose se na područja za koja je nadležno Ministarstvo financija jer je ono prema Zakonu o proračunu obvezno uspostaviti efikasne unutarnje kontrole značajne za pripremu i izvršenje Državnog proračuna kao i za normativno uređenje ovog sustava. Odgovornost za zakonito i namjensko korištenje proračunskih sredstava prema Zakonu o proračunu je na čelnicima proračunskih korisnika. Reviziju kao što sam već rekla proračunskih korisnika Državni ured za reviziju obavlja u skladu s godišnjim programom i kriterijima koji su utvrđeni zakonom, a o svakom pojedinom, obavljenoj reviziji se sastavlja posebno izvješće kojim se onda posebno predstavlja na Odboru za financije i proračun i drugim odborima, a isto i tako sažetak tih izvješća sadržan u godišnjem izvješću o radu Državnog ureda za reviziju koji je glavni državni revizor dostavlja svake godine u ožujku HS-u. Kada govorimo o rezultatima revizije Izvješća o izvršenju Državnog proračuna za '21. g. možemo reći da smo revizijom obuhvatili planiranje, računovodstvo državnog proračuna i izvještavanje, ostvarivanje prihoda, izvršenje rashoda u odnosu plan, zaduženje izdavanja jamstava te .../Govornik se Kada gledamo ova područja koja su obuhvaćena revizijom možemo reći da je Državni ured za reviziju .../Govornik se ne razumije./... reviziju ovih posebnih područja mogao steći uvid jesu li podaci iskazani u Godišnjem izvještaju o izvršenju državnog proračuna točni i pouzdani, tako da smo na temelju utvrđenih činjenica, izrazili smo uvjetno mišljenje o Izvještaju o izvršenju proračuna jer smo utvrdili određene nepravilnosti i propuste. Uvjetno mišljenje je dano je znači za '21. g., jednako kao što smo i u ranijim godinama davali također, uvjetno mišljenje. Na izražavanje uvjetnom mišljenja utjecala su između ostalog sljedeće nepravilnosti, sredstva za dodatnu financijsku potporu i za nepovratni dio stambenih kredita planirana su financijskim planom Ministarstva hrvatskih branitelja u okviru izdataka za daljnje kredite umjesto u okviru rashoda. Navedeni način planiranja utjecao je na iskazivanje podataka u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, tako da su u okviru izdataka za kreditne, za kredite iskazana i sredstva za jednokratne financijske potpore i nepovratni dio kredita u iznosu 17,5 milijuna, tako da su rashodi s tog osnova iskazani manje, a više su iskazani izdaci. Dio primitaka od zajmova u iznosu 8,3 milijarde kuna nije raspoređen u propisane izvore financiranja, što je utjecalo na pravilnost i realnost podataka o primicima iskazanim prema izvorima financiranja, u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, ali nije utjecao na podatke o samoj visini tih primitaka. Također, u izračun prijenosa depozita iz prethodnih godina u Godišnji izvještaj o izvršenju državnog proračuna nisu uključena neutrošena vlastita i namjenska novčana sredstva koja se nalaze na računima proračunskih korisnika, a to su oni proračunski korisnici koji svoje poslovanje još uvijek rade, obavljaju preko posebnih računa otvorenih u poslovnim bankama i ne obavljaju znači transakcije putem riznice. Tako da u te depozite nisu uključena sredstva u vrijednosti o 2,3 milijarde kuna. Iz tog razloga je i manje preneseni depozit u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Tečajne razlike nastale pri otplati zajmova Međunarodne banke za obnovu i razvoj nisu obračunane te nisu evidentirane u okviru rashoda, nego se događalo u onom trenutku kada se radila otplata dospjelih rata prema prema Međunarodnoj banci za obnovu i razvitak, obračunale bi se kamate i te su se, kamate pribrajale glavnici i iskazivali su se u okviru izdataka umjesto da su kamate bile od, posebno iskazane, posebno obračunate i iskazane u okviru rashoda. Sljedeće što smo utvrditi je to da zbog nejasnoća i nedorečenosti državna imovina koja se odnosi na poljoprivredno zemljište i šume, a koja je stečena na ime duga državi nije evidentirana u poslovnim knjigama ni iskazana u financijskim izvještajima niti jednog državnog tijela. Znamo da evidentirane .../nerazumljivo/... imovine u poslovnim knjigama temelj za upravljanje i raspolaganje državnom imovinom te je Ured ukazao na tu činjenicu. Upravljanje imovinom, kao i obvezama, jedan je od 7 stupova za učinkovito upravljanje javnim financijama. Za utvrđene nepravilnosti i propuste Ured je dao ukupno 24 naloga i preporuke, čija bi provedba pridonijela povećanju transparentnosti korištenja proračunskih sredstava. Osim toga, skrenuta je pozornost na sporo povlačenje i korištenje sredstava pomoći iz Fonda solidarnosti EU za sanaciju šteta od potresa zbog čega postoji rizik da sredstva ne budu iskorištena u planiranom roku. S obzirom da smo već i pri završetku revizije Izvještaja o izvršenju proračuna za '22. g., možemo reći da je dinamika povlačenja sredstava vezano uz Fond solidarnosti, značajno se poboljšala te je početkom, je koncem travnja, možemo reći da je bilo oko 65% sredstava povučenih iz ovih fondova kojima je ograničeno korištenje do konca lipnja 2023. g. Također je Državni ured za reviziju skrenio pozornost, kao i prethodnih godina na poteškoće vezane za funkcioniranje zdravstvenog sustava, s obzirom na značajna sredstva koja se izdvajaju iz proračuna. S jedne strane, kao pomoć zdravstvenom sustavu, a s druge strane na značajan iznos obveza koji je još uvijek iskazan, tako da smo koncem prošle godine imali iskazane obveze za zdravstvene ustanove i HZZO u visini oko 14 milijardi kuna i možemo reći da koncem i '22. g. neovisno o iznosu koji je isplaćen iz državnog proračuna da se te obveze nisu smanjile. Također je Državni ured za reviziju ukazao na potencijalne obveze za državni proračun sa osnove sudskih sporova i danih državnih jamstava jer predstavljaju značajni fiskalni rizik za državni proračun u narednim godinama. Posebno se to odnos i na, na sudske sporove za koje smo utvrdili da u evidencijama postoji mogućnost da one dođu na naplatu u vrijednosti od 24 milijarde kuna, a potencijalne obveze sa obveze sa osnove državnih jamstava iznose 48 milijardi kuna. Također, u okviru obavljene revizije, provjereno je je li Ministarstvo financija i drugi subjekti proveli naloge i preporuke dane u prijašnjim revizijama. Provjerom je utvrđeno da je od 56 naloga i preporuka iz prijašnjih godina provedeno 44,7% preporuka, djelomično je provedeno 8,9% preporuka, u postupku provedbe je 39,3% preporuka, dok zbog zakonskih, promjene zakonskih odredaba, 7,1% preporuka koje je Državni ured za reviziju dao ranijih godina više nije primjenjiv. Kada govorimo o možda razlozima zbog čega je ovoliko velik broj preporuka u postupku provedbe, možemo reći da je to vezano za donošenje provedbenih propisa jer određene nepravilnost i propuste koje smo u ranijim godinama utvrdili bili su vezani upravo za nejasne odredbe pojedinih propisa, bilo da govorimo o pravilnicima ili zakonom. Donošenje Zakona o stvorena je pretpostavka i postoji obveza za donošenje pravilnika i drugih akata za unaprjeđenje okvira za poslovanje te provedba ovih preporuka ovisi o tome kada će biti doneseni ti provedbeni akti. znači i preporuke koje su, koje nisu provedene ili su djelomično provedene, i dalje su u obvezi Ministarstva financija da ih provede.

Zahvaljujem g. potpredsjedniče, poštovana zamjenice glavnog državnog revizora. Govorili ste o ovim preporukama, pa me zanima, znači ovdje ste rekli da je bilo 24, znači već je sad prošlo i godinu dana i dvije od ovih kada ste rekli. možda imate nekakav podatak koliko je već od ovih sada ovaj, tih preporuka ispunjeno budući da, kao što ste i sami rekli, da je većina njih je vezana za nekakve nove provedbene akte koji su vezani za njih i drugo je sustav zdravstva, da li tu vidite ikakvih promjena, vidim da ste vaše preporuke su dugi niz godina, nije to samo ovo Izvješće, da li vi vaše preporuke koje ste dali da se uspostavi, je li, kao sustav govorimo, da li tu ima ikakvih pomaka? Hvala lijepo. odnosno neprovođenja preporuka, možemo reći da nije se ništa bitno promijenilo. Mi smo baš sada pri završetku ove revizije razgovarali s kolegama iz Ministarstva financija, oni jesu pripremili nacrte pravilnika i naše preporuke su ugrađene u te nacrte pravilnika, međutim, oni još nisu krenili u proceduru, tako da smo ostavili status da je provođenje preporuka u tijeku. Što se tiče zdravstvenog sustava, mi ukazujemo vrlo često na to, međutim, mislim da tu treba jedna dobra, temeljita analiza uzroka jer ovakvim načinom podmirenja obveza i ništa se ne događa još u samo ako gledamo računovodstveno, što je možda vama i toliko nebitno, međutim, država je dala sredstva za podmirenje obveza prema dobavljačima, a u poslovnim knjigama bolnicama to nije iskazano da su se smanjile obveze nego su se samo obveze preraspodijelile, više nisu dužni dobavljačima … .../Upadica: Vrijeme./... … nego su dužni HZZO-u. **Sanader, Ante (HDZ)** Sljedeća replika, poštovana Anamarija Blažević. Hvala potpredsjedniče. Poštovana zamjenice glavnog državnog revizora. Ovaj materijal koji danas imamo, mislim da je kvalitetan i sveobuhvatan i da bi se on napravio treba jedan kvalitetan kadar i treba, isto tako jedno iskustvo u kadru. S obzirom na dugogodišnji rad Državnog ureda za reviziju koja je osnovana '93. g., pretpostavljam da je došlo do smjene generacija i zanima me, možemo li nešto učiniti i napraviti za jačanje vaših ljudskih kapaciteta odnosno kako ste zadovoljni sa postojećim stanjem jer prema nekakvoj informaciji koju sam dobila, u vašoj evidenciji je oko 15 tisuća subjekata gdje gdje morate obaviti reviziju i smatrate li da ovim novim Zakonom o proračunu što je donešen poboljšavamo ubrzanje revizije i jesmo li njegovim donošenjem ustvari prihvatili preporuke vašeg ureda? Što se tiče ugradnje naših preporuka u sami zakon, to možemo reći da su sve ugrađene, a ostaje znači još ove preporuke koje trebaju biti ugrađene u provedbene akte. Kad govorimo o reviziji izvršenja proračuna, to stvarno mogu reći da je to vrlo složena revizija i veliki nam je rizik hoćemo li uspjeti kvalitetno obaviti reviziju jer kad gledamo koliko je subjekata čiji se podaci objedinjuju u izvještaju o izvršenju proračuna, a mi radimo taj konačni, reviziju konačnog dokumenta svake godine, onda je, veliko je pitanje na sustavu kontrola, ako sustave kontrola nisu dobro postavljene, onda postoji veliki rizik da mi nećemo moći otkriti pogreške ako dođu na nižim razinama, ali evo, nastojimo da naši revizori, što, najkvalitetniji rade ovu vrstu revizije i da prolaze edukacije koje su im potrebne. Hvala lijepa. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedi replika, poštovani Karolina Vidović Krišto. Gđo Rogošić, prije nekoliko godina ste privatizaciju Croatia osiguranja okarakterizirali kao protuzakonitu, što se može smatrati dokazom vaše neovisnosti i profesionalnosti. U ovom predmetnom Izvješću ste naveli nevjerojatne iznose koje hrvatski porezni obveznici daju, primjerice, HŽ-u. Dakle, milijarde Dakle, milijarde odlaze HŽ Infrastrukturi, a ta ista HŽ Infrastruktura sponzorira ili bolje rečeno, korumpira medije. Moje pitanje vama glasi, je li sponzoriranje medija od strane tvrtki koje primaju državnu potporu u skladu s europskim pravilima o subvencijama? **Rogošić, Nediljka** Svaka subvencija odnosno svaka pomoć koja se daje u vidu potpore bilo kojem subjektu i trgovačkom društvu treba dobiti suglasnost od Europske komisije i suglasnost, očitovanje Ministarstva financija. U ovom konkretnom slučaju ne mogu reći da li je potpora, sigurno se ne bi mogla dozvoliti ako Europska komisija nije odobrila tu, tu potporu, ako nije, ako ako nije rekla da se ta potpora ne može davati tim subjektima jer znamo da trgovačka društva koja su na tržištu, ako im se daju potpore ne bi smjela se isplaćivati iz javnih sredstava. Evo dakle ne smiju tvrtke koje primaju subvencije financirati medije/…. **Rogošić, Nediljka** Ako su na tržištu tako je, ne bi smjele po, po ovome što je, što, kako ja mogu sad ovog trenutka reći, ali morala bih… **Vidović Krišto,

vaša izvješća su uvijek detaljna i vrlo kvalitetna i daju nam puno podataka. Ono što ste samo, sami napomenuli, državni proračun je sa svim prethodnim godinama imao 56 preporuka, od toga je preko 25 je provedeno, 22 su u postupku provedbe, 4 nisu uopće sada u skladu je li nisu potrebne…/Govornik se ne a 5 djelomično provedeno. Dakle državni proračun i Ministarstvo financija se trudi sve sukladno vašim primjedbama zapravo uskladiti, a to evo govori i novi Zakon o proračunu u kojemu je zapravo puno toga ugrađeno, a isto tako mijenjaju se i pravilnici i uredbe sukladno tome, dakle možemo biti itekako zadovoljni samom procedurom. Evo mogu samo to reći da svakako je ostalo još toliko preporuka koje treba provesti i čekamo da se donose provedbeni akti i bit će sigurno onda manji broj u ovome, obvezi obvezi nama za provjeru, a i pridonijet će svakako jasnijem okviru poslovanja za proračunske korisnike jer vidimo da ima dosta neujednačenosti, a kad propis nije jasan onda i proračunski korisnici različito postupaju, a onda nam to i poslije utječe na objektivnost i realnost podataka iskazanih u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna. Slijedeća replika poštovani Zvane Brumnić. odnosno čini mi se da mi ličimo na onu pačju školu „od srijede do petka, al se ne maknemo dalje od početka“, mi pročitamo vaše izvješće, kažemo da je dobro, a onda po tome praktički Vlada ne poduzme ništa. Mi smo nekidan imali ovdje raspravu u HS o upravljanju državnom imovinom gdje na pitanje nas iz ovih klupa je bilo potpuno nemoguće dobiti odgovor, kolikom imovinom RH raspolaže, kolikom upravlja, iz koje sve imovine ostvaruje prihode i koliko iz kojeg elementa imovine ostvaruje prihode? Kad pogledamo vaše izvješće onda ovdje navodite vezano za poljoprivredno zemljište, a kad se pogledaju i ona druga izvješća JLS itd. onda se ponovo upravljanje tom imovinom kao problem godinama unazad. **Rogošić, Nediljka** Da, već godinama Državni ured za reviziju upozorava i daje preporuke da se državna imovina mora procijeniti i da se mora evidentirati. To traje, ja sam u reviziji od '97.g., znači '98.g. već je bio Očevidnik za vođenje državne imovine, otada se to pokušava objediniti i uskladiti da se osiguraju cjeloviti podaci, ali nažalost još uvijek nije, to nije postignuto, dio je upravo zbog toga što su potrebna značajna sredstva za procjenu imovine i unos točnih podataka u u Registar imovine, s druge strane imate i ovo kao što smo govorili o poljoprivrednom zemljištu gdje u propisima vi nemate nigdje tko je to od institucija državnih obvezan voditi evidenciju o poljoprivrednom zemljištu. U Zakonu o poljoprivredi to ne stoji, a u Zakonu o upravljanju državno imovinom takva vrsta imovine nije u nadležnosti ministarstva, u dijelu upravljanja državnom imovinom. **Sanader, Ante (HDZ)** Slijedeća replika poštovana Dalija Orešković. Zahvaljujem. Poštovana gđo. Rogošić, također se pridružujem pohvalama ovom izvješću, najvrjedniji su upravo oni podaci gdje vi detektirate gdje je sustav loš u upravljanju državnom imovinom, pa kad smo već kod nekretnina i poljoprivrednog zemljišta dakle podaci o zakupu i naplati zakupa trebali bi biti u Ministarstvu poljoprivrede, no međutim nisu. Također postoji i brojna druga imovina s kojom raspolažu druga kojekakva tijela primjerice s umjetninama, različiti muzeji, nigdje to nije kodificirano. Nedavno nam je resorni ministar rekao da je u tijeku izrada novog Zakona o upravljanju državnom imovinom, nije rekao tko su članovi radne skupine, zanima me jesu li vas kontaktirali i imate li ikakvu informaciju da su uvažili one preporuke koje već dugi niz godina vezano za ovu tematiku navodite u svojim izvješćima? Nitko od naših iz ureda nije član te radne grupe, da li su uzeli u obzir naše preporuke to u ovom trenutku ne mogu reći, zakon u javnoj objavi ako vidimo da trebamo dati neku, neku primjedbu na nacrt zakona, nastojimo dati je, ako ne uočimo to ili ne dobijemo informaciju da je zakon u toj fazi pripreme ne uključujemo se. Sljedeća replika poštovana Marijana Puljak. djelovanje djelatnika vaših i općenito Državne revizije, međutim evo iz godine u godinu zapravo imamo neke preporuke koje se ponavljaju i ponavljaju. Jedne od onih stalnih preporuka u vašim izvješćima je vezana uz zdravstveni sustav. Napominjete kako treba krenuti u reforme, kako se ne može izdržati nekako na neki način bacanje novaca u crnu rupu doslovno pri tome i one neusklađenosti između HZZO-a i onih planova kako HZZO postavlja. Dakle, vidite li vi nekakav ono svjetlo na kraju tunela ili ćemo i dogodine nać se i s istim ovakvim preporukama? Hvala. **Rogošić, Nediljka** Nažalost ja osobno ne, ali i kolege koje rade reviziju u zdravstvenom sustavu nisu vidjeli neko rješenje ako se radi na ovaj način. Evo mi smo sada u reviziji 68 bolnica i u reviziji specijalnih bolnica, vidjet ćemo kakve ćemo rezultate dobiti tijekom te revizije, ali mislim da je ovdje potrebno stvarno jedna grupa stručnjaka koja bi izanalizirala koje su nam potrebe, koja su nam sredstva s kojima možemo maksimalno raspolagati i što možemo financirati jer vjerujem da će ovaj dug ako se nešto konkretno napravi samo rasti još više jer sad 14 milijardi duga to je stvarno jako, jako veliki iznos. Sljedeća replika poštovani Ivan Kirin. **Kirin, Ivan (HDZ)** Poštovani g. dopredsjedniče, poštovane članice Državnog ureda za reviziju. Državni ured za reviziju je dao izvješće o … korištenju državnog proračuna, ali izrazio je svoje uvjetno mišljenje. Molim vas, Državni ured za reviziju skrenuo je pozornost na činjenicu u vezi sa korištenjem sredstava

u visini dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova. To je slično pitanje. Molim vas, da li imate informaciju da li znate koliki su ti dugovi zdravstvenih bolničkih ustanova? **Rogošić, Nediljka** Hvala lijepa na pitanju. Znači zadnji podatak koji imamo to je oko 14,6 milijardi kuna. Sljedeća replika poštovana zastupnica Zmaić. **Zmaić, Ankica (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a. Poštovana zamjenice glavnog državnog revizora. Iz vašeg izlaganja čuli smo da je Državni ured za reviziju izdao 24 preporuke odnosno naloga za izvršenje državnog proračuna za 2021.g., a za 2020.g. izdali ste 56 naloga pa možete li reći koji je razlog tom odstupanju da je '20.-te bilo 56 naloga i preporuka o izvršenju godišnje proračuna, a za '21. je ipak duplo, duplo manje odnosno puno, puno manje u odnosu na '20.-tu? **Reiner, Hvala lijepa. Znači za '20.-tu godinu dali smo više preporuka koje nisu ovisile o drugim čimbenicima nego su bili provedivi, primjerice sjetit ću se sada jedne preporuke gdje smo dali preporuku da se sredstva koja se iz proračuna isplaćuju za financiranje rashoda za zaposlene u školama srednjim i osnovnim školama iskazivali su u okviru rashoda za zaposlene. Preporuka je bila Državnog ureda za reviziju da to mora biti na rashodima za pomoći dane nižim razinama i ta je preporuka provedena provedena čim je donesen novi proračun. Znači ove preporuke koje su lako provedive i u kratkom roku po njima je ministarstvo odmah postupilo, a ove preporuke koje su ovisile o donošenju Zakona o proračunu i drugih provedbenih akata jednostavno nam se sada povlače, ovo bih rekla već možda treću godinu. (Hrvatski suverenisti)** Poštovana zamjenice glavnog državnog revizora. Činjenica je da sva izvješća Državne revizije gotovo uvijek jednoglasno se prihvaćaju u HS-u jer očigledno svi smatraju da radite vaš posao kvalitetno i savjesno. Međutim, nažalost evo i što su i brojne kolege prije mene spomenule, činjenica je da se često te vaše preporuke olako shvaćaju i ne provode se, možda je najbolji primjer od tih 56 preporuka i naloga iz prošlih revizija provedeno je manje od pola svega 25. Međutim, imam jedno drugo pitanje za vas, koliko po vašem mišljenju bi trebalo u ljudskom smislu pojačati Državnu reviziju sa revizorima kako bi češće obilazili sve subjekte koji treba provest državnu reviziju i na taj način kako bi ih „sa vašim preporukama i prisilili“ da kvalitetnije obavljaju svoje poslove. Svakako Državni ured za reviziju treba ojačati s brojem zaposlenika jer nam mi sada u ovom trenutku imamo 75 zaposlenika manje u odnosu na sistematizirani broj zaposlenika. nama je sada sljedeće godine Ured slavi 30 godina svog rada i nama je došlo do smjene generacija i imamo dosta mladih ljudi, jako kvalitetnih ljudi koji nastoje usvojiti znanja koja su im prenijela starije kolege, ali sigurno će nam trebati jedno sad razdoblje prilagodbe da osnažimo, ojačamo kapacitete. Trudimo se jednostavno da imamo našu edukaciju unutar koji organiziramo sami, a po potrebi pozivamo goste predavače koji nam onda pomažu u stjecanju dovoljnih znanja i vještina, naravno i pratimo razvoj struke u svijetu i prenosimo znanja i iskustva na naš ured. **Reiner, Željko Štovani potpredsjedniče Sabora, štovana zamjenice glavnog državnog revizora. U ovom nalazu vi ste naznačili da otprilike 40% preporuka nije ispunjeno i naznačili ste i razlog, a on je najčešće nedonošenje provedbenih propisa od strane resornih ministarstva. Obzirom da resorna ministarstva nemaju kako bih rekao nikakvih drugih aktivnosti, nego da u okviru radne grupe naprave pravilnik i ministar ga potpiše. O kojim ministarstvima se zapravo radi? Da li neka ministarstva imaju višekratno nisu napravila niz pravilnika i zbog čega je to uopće problem obzirom na to da to ne zavisi niti od Sabora, niti od vas, niti od Vlade nego svako resorno ministarstvo može i treba napraviti pravilnik kako bi provedbeni propis se mogao i provesti i vaša preporuka u nalazu Državne revizije. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovana zamjenica glavnog državnog revizora. **Rogošić, Nediljka** Radi se o Ministarstvu financija koje treba donijeti provedbene propise u skladu sa Zakonom o proračunu. I evo, očekujemo da oni to provede u što kraćem pripremljene jesu nacrti i vjerujemo da bi do kraja godine ti provedbeni akti trebali biti doneseni s tim da je u Zakonu o proračunu u prijelaznim odredbama navedeno da do donošenja novih provedbenih akata da se primjenjuju provedbeni akti koji su vrijedili za razdoblje prije donošenja Zakona o proračunu. Tako da, evo taj dio je pokriven do donošenja novih provedbenih akata, ali naravno bez ovog dijela preporuka i drugih unapređenja koja će sigurno Ministarstvo financija ugraditi u nove provedbene akte i koji će sigurno pridonijeti većoj transparentnosti proračunskih korisnika. **Reiner, Željko Poštovani pridružujem se pohvalama same revizije za 2021. I kao što su kolege rekle i prethodnima zaista smatram da jesu kvalitetno napravljene. Na stranu ovaj ogroman postotak od 40% neposlušanih preporuka, to ne govori o vama, to govori o onima koji upravljaju državom. Ali ono što mene sad zanima s obzirom na vaše dugogodišnje iskustvo po vama vidim da gledate i donošenje podzakonskih akata. U samome Zakonu o zdravstvenoj zaštiti iz 2019. kasni se sa jedno 40-tak pravilnika. Vi svake godine prijavljujete u svakom izvješću, pa tako i za 2021. pa i za 2022. koji sam pogledao manjak od jedno 400 do 500 milijuna kuna godišnje. Koliko bi po vama samo zdravstvo kvalitetnije funkcioniralo i s koliko manjom proračunskom rupom, da su kojim slučajem ovi pravilnici doneseni? Poštovana zamjenica glavnog državnog revizora. **Rogošić, Nediljka** Pa ovako, matematički je teško mi to izraziti ali kvalitetno sigurno da bi pridonijeli. uradili smo do sada i pri kraju je revizija osiguranja liječnika na primarnoj zdravstvenoj zaštiti, primarne zdravstvene zaštite, zaštite znači obiteljska medicina, dentalna medicina i zaštita žena i djece. I tu smo isto vidjeli da neki provedbeni akti nisu doneseni. Jako bi poboljšalo po meni kvalitetu rada i sigurnost rekla bih i pacijenata i liječnika korisnika zdravstvene usluge da se ti provedbeni akti donesu što bi značilo u financijskom dijelu teško je reći, ali u biti svaki taj zakon bi i trebalo analizirati na način da vidimo koliki su im financijski učinci, što će se time postići za dobitak građana. Baš pripremajući se za ovu sjednicu čitala sam o upravljanju javnim financijama što to znači. Ako ne pridonesemo boljoj kvaliteti života građana postavljamo pitanje upitni je cijeli ovaj naš rad i sve financiranje. Hvala lijepa. Poštovana zamjenica glavnog državnog revizora možete se vratiti na svoje mjesto. Onda otvaram raspravu i mjesto. Onda otvaram raspravu i prvi će u ime Kluba zastupnika MOST-a govoriti poštovani zastupnik Božo Petrov. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege zastupnici, poštovani predstavnici iz Državne revizije. Sama državna revizija kao što su kolege zastupnici već naglasili više godina upozorava, daje preporuke, daje prijedloge. Vidjeli smo da, kako je naglasila zamjenica glavnog državnog revizora neke stvari je Vlada usvojila, neke tehničke detalje kako to bolje prikazati. Ali ono što je problem, problem je što su one bitne preporuke one nisu usvojene i to već godinama. I zato sam u samome pitanju u replici zamjenici pitao za sustav zdravstva. Jer Državna revizija već godinama upozorava na proračunsku rupu, na 400 do 500 milijuna svake godine. I upozorava na nedonošenje podzakonskih akata. Ja sam za taj sustav zdravstva uzeo samo jedan zakon, jedan koji je temeljni Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Od 2019. Vlada nije bila sposobna donijeti 40 pravilnika, a bez tih pravilnika nema kvalitetne primjene samoga zakona. Zakon donesen 2019. u međuvremenu se još par puta mijenjao. Nikada pravilnici nisu doneseni. I sad kao što je rekla zamjenica državnog revizora ostavite sa strane financijske učinke koji su izrazito negativni i koje plaćaju na kraju taj nerad i nesposobnost plaćaju apsolutno svi građani u našoj državi. Vodi li itko računa o kvaliteti zdravstvene skrbi, o životima koji su mogli biti spašeni? Na to među ostalim upućuje državna revizija. Jedna zanimljiva stavka na koju oni upućuju, a ja ću citirati kažu zbog nejasnih i nedorečenih propisa državna imovina koja se odnosi na poljoprivredno zemljište i šume stečena na ime duga državi nije evidentirana u poslovnim knjigama ni iskazana u financijskim izvještajima ni jednog državnog tijela. Evidentiranje u poslovnim knjigama temelj je za daljnje upravljanje i raspolaganje državnom imovinom kao i unos podataka u središnji registar državne imovine. Godinama već upozoravamo na nekorištenje i zanemarivanje državnog poljoprivrednog zemljišta, godinama. I trenutno ili sveukupno poljoprivredno zemljište koje nije iskorišteno mjeri se u stotinama tisuća hektara. Očito apsolutno svih ovih godina državna vlast smatra da smo toliko bogat narod, toliko bogata država da nama to jednostavno ne treba. I ne samo da nam ne treba staviti u funkciju poljoprivredno zemljište koje ste uveli u registar državne imovine, pa vi ste toliko bogati da postoji i državno zemljište i poljoprivredno zemljište koje se može privesti svrsi kojeg niste bili kadri niti uvesti u registar državne imovine. Ja ne znam što bi čovjek na to trebao reći. Kada biste doveli sustav za navodnjavanje samo u Dubrovačko-neretvansku županiju onakav kakav treba imali biste nekoliko Peljeških mostova u jednoj dekadi. I to je gruba konzervativna procjena, ne bi vam trebali europski novci. Ali sustav za navodnjavanje onakav kakav treba očito je science fiction u današnjim uvjetima jer niste spremni niti uvesti poljoprivredno zemljište i šume kao državnu imovinu. Ja iskreno ostanem bez teksta, stvarno bez teksta i ne znam što je gore. Ne znam je li gore ovaj nemar prema državnom vlasništvu i stavljanje njega u funkciju kako bi svi građani RH imali bolji život, kvalitetniji život. Zašto, jer kad to stavite u funkciju automatski će Državni proračun imati više novaca pa ćete onda moći povećati davanja i za zdravstvenu skrb, ali i za obrazovanje, ali i za poduzetnike. Ide jedan pozitivan krug. A ja ću se samo vratiti na točku prije ove, vama je važnije očito postaviti ljude na glavna regulativna tijela u Hrvatskoj koja ne razumiju osnovne temelje zakona RH i ne znaju postupati po tome nego popisati državnu imovinu i stavit je u funkciju. To su činjenice. I na ovo vam također Državna revizija upućuje godinama, ali uzet ću vam samo primjer ja bih volio da ministrica poljoprivrede izađe u javnost i kaže šta je napravila zadnje 3 godine sa Konavovskim poljem. Uzet ću samo to jedno pod navodnike malo polje što su napravili. Najavljivani su projekti, stalo se na ovome, donijeti su zakoni pa i to može Državna revizija komentirati, donijeti su zakoni koji će navodno olakšati rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i tada smo upozoravali da ne radite dobro, nije se ništa dogodilo. Apsolutno ništa i sve propada, a to je jedno malo pod navodnike polje u odnosu na sva ona polja i poljoprivredna zemljišta koja ste zapustili i niste ih priveli ni svrsi niti ste ih čak popisali u registar državne imovine. Toliko vas briga za Hrvatsku. Ima jedna još posebna stvar koju Državna revizija ističe, lijepo je ovako vidjeti mišljenje revizije nažalost s odmakom od godinu, dvije dana, ali se na kraju dogodi. Kad smo vas upozoravali koliko loše iskorištavate sredstava iz EU, vi ste govorili da to nije točno. Vi ste govorili o 40, 50, 70% iskorištenih sredstava. Onda vam dođe Državna revizija i kaže. U Godišnjem izvještaju za 2021. iskazani su prihodi iz Fonda solidarnosti EU u visini plaćenih rashoda u iznosu od 253 milijuna

71,4%. Vi ste uspjeli samo 30% onoga što je planirano, što ste vi planirali, vi ste niste uspjeli iskoristiti u 2021. Sad se vi odlučite je li to nesposobnost, jel to laganje, što je to, ali ovo su činjenice. Evo vam danas na vrlo fin egzaktan način govori Državna revizija. A sad ide posebna ljepota. Državna revizija kaže da je ukupno u 2020. i 2021. iz Fonda solidarnosti uplaćeno u Državni proračun 1 milijarda eura, 7,5 milijardi kuna kuna malo više od toga čak. A znate koliko je iskorišteno 3,4%. 3,4%. To su inače bili fondovi za sanaciju štete uslijed potresa u ožujku i prosincu 2020., 2020. 3,4%. I nije da vama netko nije dao novce, dali su vam novce, uplaćeno je. Toliko ste bili sposobni da ste uspjeli iskoristit 3%. Svaka čast, to je uspjeh. Al' nažalost ono što sam vidio, državna revizija nema ljepše mišljenje ni za 2022. pa kad dođe na raspored, gotovo je precrtana iz 2021. Toplo se nadam radi Hrvatske, radi građana da će 2023. biti bolja, ali s obzirom na to kako radite, što je pokazano zadnjih 10 godina, bit će copy-paste, čeka nas cijelo vrijeme isto dok ste na vlasti. U ime Kluba zastupnika SDP-a govorit će poštovani zastupnik Boris Lalovac, izvolite. **Lalovac, Boris (SDP)** Hvala lijepa g. potpredsjedniče, poštovani glavna, zamjenice glavnog državnog revizora sa suradnicama. Kolegice i kolege, pred nama je danas Izvješće Državnog ureda za reviziju za Godišnji izvještaj Državnog proračuna za '21. g. Znači revizija je negdje trajala 6 mjeseci, od 11. siječnja do 3. lipnja. Izdana su 24 naloga i preporuke. Kao što sam uz uvodno moje ovaj pitanje, većina tih, do danas, je li, 2023. nije još ispravljene ovih nalozi i određene preporuke jer se čekaju određeni novi normativni akti odnosno ovaj i neki novi pravilnici. Također, od onih 56 naloga i preporuka iz prošlih revizija, njih 35 je provedeno, 22 djelomično provedeno, njih 5, a nije primjenjivo njih 4 i samo ovo Izvješće, možemo ga podijeliti po meni na nekakva 2 glavna segmenta, je li? Jedan je ono što se tiče isključivo proračunskog računovodstva što zapravo je jedan od primarnih zadataka Državnog ureda za reviziju. Znači govorimo o knjiženjima pojedinih transakcija i te transakcije, kao što je ovdje i uvodno u tim samim preporukama navedeno, ne znam, kod Ministarstva branitelja, kada se određeni dio novaca trebao, trebao, da branitelji ne vrate, dobili su novac za stambeni kredit, jedan dio im se priznavao da ne moraju vratiti, knjižili se je pod izdatak, trebalo je pod jednokratni rashod, Druga stvar, vezano za Ministarstvo financija, dobili su 3 zajma od Europe za pomoć u potresu, knjižili su ga pod opće prihode, je li, kao izvor financiranja umjesto namjenskih, namjenskih prihoda, je li, u različite klase, Tako slično je vezano za ove tečajne razlike, itd., znanstvenih znači sad ulazimo u EU pa ajde barem ovih tečajnih razlika neće biti, je li, to odmah smo ih se riješili bez da smo napravili, da ste usvojili određene preporuke. Ja moram priznati, to je sve stvarno korektno napravljeno i to ja mogu i prihvatiti s obzirom da vrlo jedno specifično znanje, proračunsko računovodstvo je potpuno drugačije od ovoga računovodstva kao što je poduzetničko računovodstvo. mali broj ljudi to obavlja, najkvalitetnije i najbolje ljude stvarno ima Ministarstvo financija po tom pitanju i Državni ured za reviziju, malo i revizija koja to može detektirati, je li? Znači imamo specifičnu situaciju da vrlo mali broj ljudi specifičnog znanja koje sjedi u Državnom uredu za reviziju to primijeti i vrlo mali broj ljudi, s druge strane koji to obavlja, je li? I to su sada, to su određena mišljenja s kojima možemo živjeti, da kažem, je li? Znači to će se ispraviti nekakvim novim pravilnicima, donošenjem i to je, to po meni će i bit bitno zato što mi sada ove nove naše budžete, je li, ili proračune ćemo dostavljati i Europskoj komisiji, je li? Čini mi se, i njima ćemo morati dostavljati, tako da mislim da je bitno da se potrudimo i u ovim stvarima da ta, ti naši proračuni kada dolaze na euro grupu, EK imaju bezuvjetna mišljenja Državnog ureda za reviziju. Mislim, ipak je to neko, i prezentacija nekog dokumenta RH prema nekim vanjskim, vanjskim institucijama. I mislim da tu svakako trebamo očekivati određeni napredak i oko ovih preporuka, kažem, ako se i samim tim pravilnicima i klasifikacijama to sve, kažem, može se popraviti, to je popravljivo i to nije nešto što toliko kažem, ovaj dio računovodstveni i utječe odnosno i vi ste i rekli da ne utječe na sami rezultat, je li, i to je svakako bitno da tu nema generalno na deficit, da ne utječu takve određene transakcije, međutim, ovaj drugi dio, kažem, što je puno bitniji, onaj suštinski, što vi primjećujete, ali vi niste direktni nadzor za to, je li? To je ono što vi možete samo primijetiti, možete upozoriti, ali dalje ne možete, je li, nemate za to i ovlasti. Vi i ovaj prvi dio kvalitetno odradite, upozorite, date preporuke, usvoje se, izmijeni se određeni pravilnici, itd., a to su ova 3 segmenta koja ste zapravo vi posebno istaknuli, jedno je ovaj dio vezano kod planiranja, to se drugo vremena zapravo to i ponavlja kod planiranja određenih pozicija, odnosno napuhivanja proračuna, to se sad vidi i kroz ovaj Fond solidarnosti. To je ono, to je nažalost da se svi moramo kasnije crvenit, kad dođe to konačno izvješće, zašto ste planirali iz Fonda solidarnosti 2 milijarde kuna 2021. g., je

To je porazno, je li? Znači sam čim, otpočetka do kraja, od 2 milijarde planiranog do 250 milijuna izvršenog, je li? To je sustavni problem. Ja ne upirem prstom u nikoga pojedinačno, je li, znači mi moramo ono što radimo kao sustav, a to je Vlada, da radi na sustavnim rješenjima da takvim diskrapancija ne, ne može biti, ljudi moji, ako dva milijarde planiramo, 250 milijuna ostvarimo, a ono što je činjenica da EK nam nam uplati već novce, znači novci stoje na računu Ministarstvo financija odnosno kod HNB-a, 7,5 milijardi kuna odnosno milijarda eura, stoje novci i onda se moraju knjižiti kao obveze za primljene predujmove. Naravno da se moraju knjižiti kao obveze za primljene predujmove zato što nema još faktura koje su izašle da bi ih mogli povezati, da ih s druge strane kažete da je to rashod u državnom proračunu, je li? Znači mora stojati kao obveza za primljeni predujam jel i to je, to je, to su, to su strukturni oni problemi Drugi strukturni određeni problem je onaj što je najvažniji strukturni problem jel, su zapravo financiranja iz sustava zdravstva koji ovdje vrlo jasno vi, ono što iz vaše ingerencije, znači ne zadirete, ne idete ni korak dalje od onoga što zapravo treba, vrlo korektno to prikažete, znači nikoga posebno ne, ne apostrofirajući, ali onaj ko čita zapravo ovaj izvještaj, ono, pa to je alarm ljudi moji sa, sa, sa, pet puta veći nego što su ova knjižena jel. To je da su, čak nema veze sa covidom jel, jel mi smo jedan dio sredstava i od covida za sredstva smo dobili jel, dobili smo direktni transfer iz Europe, isto košto smo dobili transfer za fond ovaj za, za Ponovo vezano za planiranje, izvršavanje, dospjele obveze jel, znači sustav zdravstva, znači planirano prema transfer HZZO-u je 2,8 milijardi, onda se radi 2-3 razne preraspodjele pretumbavanja, od planiranog 2,8 dolazite dolazite na izvršenje od 6,8. Pazite, vamo planirate 2 milijarde, ostvarite 258 milijuna, vamo planirate 2,8 izvršite 6,8 Ljudi moji, pa to, to, to su nebeski skokovi jel, to su, to su strukturni problemi jel, o tome govorimo. I onda povrh svega toga imamo problem da su prema podacima Ministarstva financija od 2017. do 2021.g. iz državnog proračuna znači od Ministarstva financija je išlo za podmirenje djela dospjelih obveza, znači to piše u izvješću, išlo je prema zdravstvenom sustavu jer znači mimo onoga što je planirano, što imaju u svojim…/Govornik se ne razumije/…mimo onoga jel iznos od 11,1 milijardu kuna u 4.g. jel, u 4.g. 11,1 milijardu kuna 5,5 milijardi prema bolnicama, isključivo ja mislim to je KBC-ovi 3,3 i lokalne 2,4 znači jedan dio prema bolnicama, drugi dio prema HZZO-u 5,6 koji se ponovo odvaja, jedan dio za ljekarne 2,4, 2 milijarde prema, prema bolnicama u vlasništvu RH, to su KBC-ovi i 970 milijuna prema bolnicama županijskim odnosno vlasnicima JLRS jel. I onda ponovo nakon što je ubrizgano 11 milijardi vi konstatirate da su ukupne obveze jel ovo što govorite ponovo nedospjele da rastu, znači to je ozbiljan sustav upozorenja da je ono, financijski situacija je gora nego covid jel, nego neka situacija što smo imali s covidom jel i što tome ne vidimo kraja, to je ono najvažnije jel, ne vidimo kraja, ne vidimo kad će se zaustaviti. Pa tako Državni ured za reviziju kaže da su ukupne obveze za rashode poslovanja i nabavu nefinancijske imovine zdravstvenih ustanova i HZZO-a krajem 2021. iznosile 14,3 milijarde kuna, od čega 4,7 se odnosi na dospjeli iznos U samo godinu dana prije obveze su se povećale za blizu 2 milijarde kuna, a za negdje 2015. na 7,4, šta vam ovo drugim riječima govori, imamo manje ljudi u državi, a eksponencijalni rast troškova zdravstva. Mi ćemo podržati ovo izvješće, ali svakako bi želili za ove strukturne probleme da onda otvorimo puno kvalitetniju javnu raspravu kada vi tu nećete sjediti nego oni koji mogu donositi odluke, zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnika Možemo! nastupit će poštovani zastupnik Damir Bakić, izvolite. Poštovana zamjenice glavnog državnog revizora sa suradnicama, poštovane kolegice i kolege dobar dan prije svega i na početku i mi se pridružujemo i kao klub i ja osobno pohvalama za ovo izvješće, jednako kao i prethodnih godina. Na samom početku još jedna tehnička primjedba koja zapravo i nije sasvim tehnička, ovo izvješće je u proceduru ušlo 14. lipnja 2022. na vrijeme i u skladu sa zakonom. Zašto je bilo potrebno čekati da o njemu raspravljamo s gotovo godinu dana zakašnjenja? Lani je ova rasprava vođena u ožujku, i tada smo već govorili da je to nerazumno kasno. Jasno se sjećam da je kolega Lalovac to bio apostrofirao, smislenije i korisnije bi bilo da smo govorili da je ta rasprava bila vođena ranije dok su podaci još svježi jer bi bila aktualnija i zanimljivija. E danas odnosno ove godine umjesto da to popravimo mi sad kasnimo još više, baš kao da se ide usuprot opozicijskim prijedlozima. Ovo dakle nije nipošto kritika Državnom uredu za reviziju koji je svoj posao načinio vrijedno i na vrijeme nego izravno i isključivo predsjedništvu sabora. Drugo, u izvješću se kaže kod objave izmjena i dopuna državnog proračuna između ostalog objavljuju se i podaci o prethodnom planu rashoda i izdataka, o povećanju ili smanjenju planiranih rashoda i izdataka, te o iznosima novih planiranih rashoda i izdataka po proračunskim klasifikacijama, međutim iz objavljenih izmjena i dopuna državnog proračuna nije jasno u odnosu na koji se prethodni plan daje pregled izmjena i dopuna jer uz odobrenje Vlade RH ili ministra financija moguće je izvršiti preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između korisnika i planirani rashodi i izdaci na proračunskim stavkama koje donese HS mijenjaju se pri preraspodjelama. Zbog navedenog planirani rashodi i izdaci po pojedinim stavkama pri svakim izmjenama i dopunama nisu istovjetno prethodno planiranim rashodima i izdacima usvojenima u HS. Državni ured za reviziju preporučuje stoga radi poštovanja načela transparentnosti pri donošenju izmjena i dopuna državnog proračuna posebno iskazati rashode i izdatke koje je prethodno usvojio sabor, a posebno preraspodjele nakon toga. Za ovo smo se proteklih godina sve vrijeme uporno zalagali i stoga toplo pozdravljamo ovu preporuku i očekujemo da će je Ministarstvo financija u daljnjoj praksi poštovati. Dalje, slično kao što je i kolega Lalovac spomenuo upravo maločas i ja ću nešto o proračunskom knjigovodstvu odnosno računovodstvu i spomenut ću isti primjer i neće mi biti teško još jednom možda i detaljnije. Dakle, financijskim planom Ministarstva hrvatskih branitelja u okviru programa stambenog zbrinjavanja planiraju se sredstva za stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata kao zasebna aktivnost uz ostalo i dodjelom stambenih kredita te davanjem jednokratnih financijskih potpora. Revizijom za 2020. utvrđeno je da su financijskom planom Ministarstvom branitelja sredstva za dodjelu financijskih potpora i sredstva koja se odnose na nepovratni dio stambenih kredita najvećim dijelom planirana u okviru izdataka zajedno sa izdacima za dane kredite, zbog toga što su financijskim planom Ministarstva hrvatskih branitelja sredstva za navedene namjene planirane u okviru izdataka ona su tako planirana i državnim proračunom te je iskazano u godišnjem izvještaju za '21., a radi se o bespovratnim sredstvima, njihov utrošak predstavlja jednokratni rashod, a ne izdatak za dane kredite te je cjelokupna sredstva namijenjena za jednokratne financijske potpore i nepovratni dio stambenih kredita trebalo planirati u okviru rashoda. Navedena nepravilnost ponovljena je i u '21.g. i sad da ne čitam ponovno iste kategorije i iste podatke naprosto ću zaključiti sa sljedećom konstatacijom, ali zaista je teško razumjeti da ministarstva i unatoč upozorenju revizije ponavlja istu grešku. I konačno 6., što se ponovno ne tiče samog izvješća Državne revizije nego se zapravo tiče merituma koje ovo izvješće vrlo, vrlo jasno i vrlo transparentno razotkriva, naravno tiče se našeg zdravstvenog sustava. U okviru rashoda za pomoći unutar općeg proračuna na pozicijama Ministarstva zdravstva planirani su i izvršeni rashodi za transfer proračunskih sredstava HZZO-u i za podmirenje obveza bolničkih zdravstvenih ustanova u ukupnom iznosu od 9,2 milijarde. Rashodi za transfer sredstava HZZO-u izvršeni u 2021. su u iznosu od 6,82 milijarde, a pomoći bolničkim ustanovama u iznosu od 2,35 milijardi. E sad, kako je već naglašeno u izvornom proračunu za '21. bilo je planirano za transfer HZZO-u 2,8 milijardi. Odlukom Vlade o preraspodijeli pa onda prvim rebalansom, pa onda drugim rebalansom od planiranih 2,76 milijardi dospjeli smo na 6,82 što je dva i po puta više. Od ukupno doznačenih sredstava iznos od 2,76 milijardi doznačen je na ime obveza državnog proračuna, a preostalih preko 4 milijarde zapravo su dodatna sredstva za podmirenje obveza HZZO-a i bolničkih ustanova prema dobavljačima lijekova, potrošnog materijala i ugradbenog medicinskog materijala. Državni ured za reviziju ukazivao je u izvještajima o reviziji u nekoliko prethodnih godišnjih izvještaja o ovakvim anomalijama. U izvještajima o obavljenoj reviziji u izvršenju proračuna za prijašnje godine Državni ured za reviziju skretao je pozornost na nedovoljno jasne odredbe zakona itd., itd., itd., uz sve to ukupne obveze HZZO-a i zdravstvenih ustanova koncem '21.g. iznosili su 14,3 milijarde kuna što je za gotovo 2 milijarde kuna više od iznosa ukupnih obaveza sustava koncem 2020. I nije samo DUR skretao pozornost, nego smo pozornost skretali i promjene tražili i mi zastupnici, pozornost su skretali i promjene tražili i zdravstveni radnici i mediji i kompletna javnost, čak i neki doduše već bivši ministri i to u ovoj Vladi. Sve se to međutim bez ikakvih pozitivnih pomaka ponavlja iz godine u godinu, proračunska izdvajanja rastu, odstupanja izvršenja od planova rastu, obaveza HZZO-a i bolnicama i veledrogerijama rastu i nitko zapravo u ovom sustavu financiranja i upravljanja zdravstvenim sustavom, a posebno bolničkim sustavom ne može ni sagledati, a kamoli zaustaviti akceleraciju gomilanja dugova. Dugova koje plaćamo svi mi građani za sve slabiju uslugu koju taj sustav pruža i istovremeno sve veću frustraciju onih liječnika i timova koji predano rade svoj posao, ali su sputavani u svojim nastojanjima da unaprijede sustav. Ironično u ovo izvješće o kojem sada raspravljamo uvršteno je ovo Ministarstvo financija navodi da je zaprimilo očitovanje Ministarstva zdravstva u kojem se pak navodi kako je „proces reforme zdravstvenog sustava temeljni prioritet ne samo Ministarstva zdravstva nego i Vlade RH sa osnovnim ciljem postizanja financijski održivog sustav financiranja. Cilj predloženog procesa usmjeren je na tri reformska područja organizacijsko, pa onda područje ljudskih resursa te financijsko.“ Citat završen. međuvremenu novi zakon je zaista i donesen, nažalost uz sva nastojanja da se prikaže drukčije to što se učinilo to nije reforma. Novi zakon neće razriješiti navedene probleme i prilika za ozbiljnom reformom je propuštena jer novi zakon ni približno nije razriješio probleme u financiranju bolničkog sustava, a osobito ne u sustavu upravljanja bolnicama. Zato je sasvim izvjesno da ćemo ovakve izvještaje DUR-a u dijelu koji se odnosi na financiranje zdravstva čitati i idućih godina. Zahvaljujem. Hvala lijepo. Prije nego što nastavimo pozdravimo na galeriji predstavnike Akademije za javne politike iz Sjeverne Makedonije, a s njima je i naš zastupnik javne A sada će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti poštovana zastupnica Grozdana Perić. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana zamjenice glavnog državnog revizora, poštovane kolegice i kolege. Evo pred nama je izvještaj o obavljenoj reviziji godišnjeg izvršenja o izvršenju Državnog proračuna za 2021. godinu. Kao što sam kazala sva i uvijek ova izvješća Državnog ureda za reviziju kako za državni proračun tako i sve ostale korisnike pa i pojedine poslovne subjekte a isto tako jedinice lokalne i regionalne samouprave su itekako kvalitetni i itekako daju pravu sliku svih eventualno nedostataka i manjkavosti i svako njihovo mišljenje i preporuka je itekako pomno analizirana. Ono što treba reći za 2021. godinu i državni proračun, dakle kao što ste mogli vidjeti ukupni prihodi državnog proračuna sa, planirani su 147,26 milijardi kuna i ukupni rashodi prvotni bili su 157,9 milijardi kuna. Međutim, tijekom 2021. dogodile su se dvije izmjene proračuna u lipnju i u studenom i konačni proračun je iznosio 153,61 milijardu kuna i rashoda 173 milijarde kuna. Od 2015. u državnom proračunu uključuju se i vlastiti prihodi, te namjenski prihodi, primici proračunskih korisnika koji su godišnjim Zakonima o izvršenju državnog proračuna izuzeti od uplate na račun državnog proračuna kao i rashodi koji se njima financiraju. Prema Zakonu o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. to se odnosi na mnoge proračunske korisnike kako u visokom obrazovanju javnih instituta, sveučilišnih računskih centar, Leksikografski zavod Miroslav Krleža itd. da ih ne nabrajam. Uglavnom ono što Državni ured za reviziju na ovaj način objedinjava zapravo daje vrlo kvalitetan pregled svih događaja koji se kroz državni proračun oslikavaju i na taj način nam daju itekako i mogu kontrolirati cjelovitost i izvršenja i eventualno Ono što treba kazati da je Državni proračun za 2021. kao što znate najznačajniji prihodi su ostvarivani od prihoda od poreza i to preko 75 milijardi kuna od čega od samog PDV-a preko 68% ili 57 milijardi i tako redom. A tu su još i doprinosi pomoći iz inozemstva od imovine i slično što nam daje zapravo pravu sliku strukture samog proračuna i na taj način zapravo Državni ured za reviziju je mogao iskontrolirati i sve događaje koji su se događali tijekom 2021. Ono što treba reći da je novi Zakon o proračunu itekako uvažavajući sve ono što je do tada Državni ured za reviziju davao i kao preporuke i sugestije je nastojao implementirati i time zapravo postići što veću transparentnost i dati kompletno stanje. Međutim, ono što sigurno još nedostaje, a to je spomenula i zamjenica nedostaju još određeni provedbeni dokumenti i pravilnici koji su bili nužni da bi se i određene manjkavosti otklonile do kraja. Ono što je od bitnijih primjedbi navedeno, dakle u samoj ovoj reviziji navedeno je upravo kako su se dodjeljivala sredstva za dodjelu financijskih potpora i sredstava za nepovratni dio stambenih kredita koji su u okviru Plana Ministarstva hrvatskih branitelja, pa je tu između ostalog rečeno da je trebalo na drugi način knjižiti taj nepovratni dio kredita, da bi onda i ta preglednost i točnost bila kvalitetnija. Isto tako, navedeni su i određeni primici od tri zajma koja su primljena od Međunarodnih financijskih institucija i kojima je određena ugovorom namjena. Međutim, oni su na drugi način knjiženi pa to nije utjecalo na realnost podataka, ali je drugačije iskazano u samim prihodima i primicima. Isto tako određeni primici od zaduživanja koji nisu adekvatno knjiženi, te izračun prijenosa depozita već spomenutih iz prethodne godine, te evidentiranje i iskazivanje premija na izdane obveznice. Isto tako i neke tečajne razlike koje su nastale pri otplati zajmova Međunarodne banke za obnovu i razvoj, te prihodi i rashodi od realiziranih pozitivnih i negativnih tečajnih razlika. Osim toga, istaknute su i nedostaci pri iskupu trezorskih zapisa u svibnju 2021. te nedorečenih i nejasnih propisa oko same državne imovine, a prvenstveno se ona odnosi na poljoprivredno zemljište u šume koje su stečene na ime druga državi. Isto tako, napomenuto je i u odnosu na obveze prema pravomoćnim sudskim presudama koje nisu naplaćene u roku odnosno isto tako su postoji potencijalne opasnosti od toga koliko takvih presuda odnosno koliko bi eventualno mogle biti na teret državnog proračuna, dakle kvalitetnije evidentiranje i ažuriranje navedenih obveza. Ono što svakako treba istaknuti, a to je da Državni ured za reviziju je dao, kao što sam rekla, 56 naloga i preporuka, ali sa prošlim unatrag i od toga je 25 provedeno, 22 su u postupku provedbe, 5 djelomično, dok 4 nisu primjenjive. Govori to u prilog tome da zaista Ministarstvo financija, a s njima i sve ostali subjekti koji su u, povezani, nastoje te preporuke i provoditi i implementirati i popravljati. Dakako, ima tu još posla, ja se nadam da će one biti i puno ažurnije i bolje. Spomenuto je to, tu problemi koji postoje i u zdravstvu, čega sigurno treba itekako još prilično sagledati, zapravo iz čega i na koji način nastaju te disproporcije. Tu će se sigurno trebati napraviti još niz, niz napora da bi se to, taj segment uredio, ali ono što svakako treba napomenuti, da je državni ured taj koji je iskreno pozornost i na činjenice u vezi iskorištenih sredstava pomoći iz Fonda solidarnosti i, evo i dokaz da su se i ti zapravo i ta sredstva i aktivnosti koje su po tome poduzeti itekako pokazale vrlo učinkovite i evo, sada imamo, gotovo ćemo 100% ih iskoristiti. Dakle Klub HDZ-a će svakako podržati i podržavati svako izvješće Državnog ureda revizije i u svakom slučaju, sve ono, one preporuke koje nam daju ćemo nastaviti implementirati što kvalitetnije u zakone i pravilnike. U ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata govorit će poštovani zastupnika Zvane Brumnić, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovana zamjenice državnog revizora sa suradnicima, poštovani kolegice i kolege. Pa kada ovdje HDZ kaže da će podržati izvješće državnog revizora, onda za rad ove Vlade ovakvo kakvo je sa svim ovim uvjetnim mišljenjima i preporukama, onda ustvari shvatite smisao one sintagme, na jednom mjestu i u Zagrebu grafita, džabe ste krečili. Ljudi su bili okrečili fasadu, a onda je netko napisao grafit džabe ste krečili. E pa tako ispadne i ovo. Ovdje je glavna državna revizorica na moju repliku rekla od 1998. se radi registar državne imovine. To je ono, imovine čime raspolažemo, čime upravljamo, što prodajemo, što kupujemo i od čega bi trebali imati neke prihode za naše građane. Nemamo tog registra, odnosno imamo registar, ali ga nismo popunili. I to će Vlada HDZ-a odnosno ovdje Klub zastupnika HDZ-a, nerad vlade HDZ-a lijepo napisano u izvješću državnog revizora, podržati. Kolege prije mene su spominjale zdravstvo, to zdravstvo je rak rana ne godinu, ne dvije, ne tri, ne pet, nego vjerojatno svaki put kad radite državnu reviziju to spomenete. Brodogradnja, ja ne znam što reći. Sve to što piše nutra, sve je točno. Jedino kad imate nekoga kao što sam ja još na početku mandata konstatirao, tko je nesposoban upravljati, onda džabe mu kontroling, džabe mu revizija, džabe mu preporuke kad ih ne znam iskoristiti, kad ne zna poboljšati ono što mu je dano na upravljanje. I onda ima, ja ću se samo dotaknuti jedne zanimljive stvari u ovoj reviziji, a to je prihod od imovine. Najveći prihod od imovine smo ostvarili od HEP-a. Znate tko je taj HEP? To je ono poduzeće koje isporučuje električnu energiju koju između ostalog i proizvodi, naplaćuje građanima i nedavno ga je ova Vlada dotirala sa skoro milijardu eura, a on je u državni proračun ove 2021., to je ona krizna godina, uplatio 840 milijuna kuna. A tko je tu lud? Tko je lud? Znači u kriznoj godini imamo uplatu u proračun nečega što godinu dana kasnije mi subvencioniramo sa praktički desetorostrukim iznosom. To je upravljanje ove Vlade. I zato ja, ja svaki put kad iziđem govoriti ili glasati o nekakvom ovakvom izvješću u stvari imam problem. Ja sam suglasan sa izvješćem. Mislim da je izvješće odlično napravljeno, samo da li glasanjem za ovakvo izvješće mi glasamo da je ova Vlada dobro radila proteklih godinu dana, a to nije. Mislim i to piše u ovom izvješću. I onda sam u kontradikciji. Ako će HDZ glasati za ovo izvješće koje piše da njegova Vlada nije dobro radila kako bismo mi iz oporbe trebali glasati, a svi se slažemo da Državna revizija radi dobar posao. Nije ovo jedino izvješće. Ja posebno volim ona izvješća o jedinicama lokalne samouprave i komunalnim poduzećima u tim jedinicama, tamo tek imate što pročitati. Tamo tek vidite koliko ovaj naš sustav ne funkcionira, tako da do glasanja ću još razmisliti kako ću glasati, a pohvalit ću posao koji ste vi napravili. I stvarno živjeti još jedanput u nadi da Vlada nakon što pročita ovakvo izvješće možda nešto i popravi, makar kažem zadnjih 7 godina nije ništa uspjela, možda osmi uspije nešto. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** U ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a govorit će poštovana zastupnica Marijana Puljak. Izvolite.

Poštovane kolegice i kolege mogu ponoviti izlaganje kolege, dakle dobar izvještaj, pohvale Državnom uredu za reviziju. Ali jesu li pohvale ovakvom izvještaju i pohvale onim jednim te istim preporukama koje se ponavljaju i ponavljaju, zapravo pohvale na rad ali jednostavno djelatnici, dakle i državni revizor i revizori koji rade ovu vjerojatno su i sami isfrustrirani što iz godine u godinu ponavljaju jedne te iste preporuke. Dakle, Državni ured za reviziju provodi reviziju državnih prihoda i rashoda, financijskih izvješća, financijskih transakcija, korisnika državnog proračuna, pravnih osoba kojima je osnivač Republika Hrvatska ili kod kojih Republika Hrvatska ima većinsko vlasništvo nad udjelima. dužni su ga svake godine obaviti, objaviti i dostaviti Hrvatskom saboru do 15. lipnja tekuće godine. Izvještaj kojeg ovdje sad imamo pred nama proveden je, odnosno postupci revizije provedeni su od 11. siječnja do 3 lipnja prošle godine 2022. sa postavljenim ciljevima revizije koji provjeravaju cjelovitost, točnost iskazanih podataka u godišnjem izvješću, procese planiranja i izvršavanja, ostvarenje prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka u skladu sa proračunom države, provjeriti zaduživanje, izdavanje jamstava, ispitati organizaciju i vođenje računovodstva. Kao što je rekao kolega jedan dio izvještaja tiče se evo čisto tehničkih detalja, knjiženja i nekakvih računovodstvenih detalja, proračun računovodstva, je li dobro nešto knjiženo na jednu ili drugu stranu, dok je drugi dio najvažniji u kojem se, dakle zaista govori o sadržaju, o tome kako se planira, kako se izvršava, zapravo kako funkcionira cijeli sustav i to je ono gdje dolazimo do problema i tu je ono gdje dolazimo do stalno jednih te istih preporuka koje se ponavljaju. Isto tako, dakle utvrđeno je da od 56 naloga i preporuka danih u prošlim revizijama 25 je provedeno, 22 su u postupku provedbe, 5 je djelomično provedeno, a 4 nisu primjenjive. Od onih napomena koje se ponavljaju iz godine u godinu i ne rješavaju se. Mogu ih evo izdvojiti. Teme su državna imovina, zdravstvo, je li rak rana države ili društva, državne potpore, brodogradnja. I ja bih na kraju rekla da se i iz ovog izvješća vidi i jedna preporuka i za teritorijalni preustroj odnosno teritorijalni ustroj, trenutni teritorijalni ustroj države. Kad se govori o državnoj imovini, evo iz nalaza ili iz izvještaja mogu, izvješća mogu izdvojiti, dakle da su nejasni i nedorečeni propisi, država imovina koja se odnosi na poljoprivredno zemljište i šume stečena na ime duga državi nije evidentirana u poslovnim knjigama niti iskazana financijskim izvještajima ni jednog državnog državnog tijela. A evidentiranje u poslovnim knjigama je temelj za daljnje upravljanje kao i unos podataka u Središnji registar državne imovine. Dakle, ova nas preporuka stalno prati. Nova je možda napomena korištenje Fonda solidarnosti. Skrenuta je, dakle u ta doba pozornost na činjenicu da se korištenje sredstava iz Fonda solidarnosti za sanaciju štete od potresa i nabavu cjepiva, da će zapravo do tog doba do konca 2021. iskorišteno ne nešto više od 3% primljenih sredstava i dano je je upozorenje da se ta sredstva moraju koristiti, a evo nakon toga ona rak rana to je zdravstvo da ne ponavljam evo stalno jedne te iste preporuke, poteškoće u vezi s financiranjem sustava zdravstva, potreba učinkovitog rješavanja tih poteškoća, ukazivano na to u svim prethodnim revizijama, svim prethodnim izvještajima. Zdravstvene ustanove i dalje unatoč pomoći i isplaćivanju iz državnog proračuna i dalje nemaju dovoljno financijskih sredstava za poslovanje. Njihove dospjele obveze ne ne da se smanjuju, nego rastu sve više i više. I ono što obeshrabruje evo kad god pitate nekoga je li koje je rješenje za zdravstveni sustav i ovdje i djelatnike Državne revizije zapravo nitko nema taj čarobni štapić. Svi čekaju nekog Godota da dođe i spasi sustav zdravstva. Evo kako je dobro rekao kolega sve manje je ljudi u državi, sve više nas se iseljava, a troškovi zdravstva sve veći i veći. Dakle upali smo u jedan paradoks što nas je manje, je li, više nam zdravstvene U samom zdravstvu, je li, naglašava se da je potrebno u okviru izmjena propisa iz područja zdravstva jasno propisati koja se prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja financiraju iz državnog proračuna, kao i elemente za izračuni tih prava kako bi se iznos sredstava državnog proračuna za transfer HZZ-u određivao u skladu s propisima jer ovde ono, stalno se upozorava na taj nesklad, koliko HZZO planira da mu treba sredstava, međutim, onoliko koliko mu je dodijeljeno, dakle nije, nije jednako onome, onome što je planirano. Kad govorimo o državnim potporama, isto tako, evo mišljenje Državnog ureda za reviziju, u cilju povećavanja transparentnosti na mrežnim stranicama Ministarstva financija potrebno je objaviti podatke o svim državnim potporama neovisno o vrijednosti,

i preporučuje dalje, dakle da se propisima koji uređuju područje državnih potpora i potpora male vrijednosti, da se propiše obveza objave podataka o potporama male vrijednosti na mrežnim stranicama davatelja potpora. Zapravo ovo dodjeljivanje državnih potpora i je područje velikog dijela je li, korupcije, pogodovanja, dakle potpore se dijele podobnima, svojima, a ne onima kojima potpore zaista trebaju. Ovdje ću nešto spomenuti što možda nitko do sada nije spomenuo, to je brodogradnja i mišljenja, je li, Državnog ureda za reviziju slično mišljenju iz prethodnih godina, ponovo, dakle da se aktima strateškog planiranja treba odrediti jasan cilj i smjer razvoja brodogradnje u RH iz koje će biti vidljivo koju vrstu brodogradnje poticati jer i to je, čini se jedna crna rupa u kojoj, u koju konstantno, je li, dajemo nekakva državna jamstva, dajemo nekakav novac, a zapravo ne vidimo da to pridonosi gospodarskom rastu i stabilnosti. Jedna stvar isto tako koju Ured preporučuje, Ministarstvo financija, analizirati mogućnost nadogradnje postojećeg informatičkog rješenja u cilju da se na jednom mjestu omogući pregled svih plaćanja iz državnog proračuna po dobavljačima za pojedine proračunske godine. To je isto ono informatički, što bih ja rekla, riješite u jedno popodne, ono, žalosno da tako nečeg već do sada nema. Ja ću samo za kraj spomenuti da se iz ovog izvješća kad zbrojite, je li i o svim onim kompenzacijama koje se daju i lokalnoj i područnoj samoupravi, regionalnoj samoupravi da se zapravo vidi da, upućuje na to dakle da Hrvatska ne može izdržati ovoliki ustroj, 556 općina i gradova, 21 županiju, nismo dovoljno bogata da bi imali 556 načelnika, gradonačelnika, svih pripadajućih službi, to nas je Europa upozoravala iz godine u godinu, a kažem, upozorava, a u svjetlu i sad ovih izbornih jedinica, prava reforma i izbornih jedinica bila bi ona koja bi bila u skladu sa teritorijalnim ustrojem, dakle Hrvatska kao država, nekoliko regija i u skladu sa time i izborne jedinice. Evo, zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Prije nego što nastavimo, na galeriji pozdravimo učenice i učenike Osnovne škole Ive Andrića iz Zagreba koji su u pratnji s profesora Dejana Nemčića koji je proglašen za najboljeg profesora geografije na svijetu, a oni su došli u posjet predsjednici Odbora za poljoprivredu Marijane Petir. Evo sad ćemo nastaviti sa pojedinačnom raspravom i prva će govoriti poštovana zastupnica Vesna Vučemilović. Nema je pa onda gubi pravo na govor pa će govoriti poštovana zastupnica Grozdana Perić, izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, evo, ova salva kritika koja dolazi od oporbe, ja bi im samo htjela napomenuti da je 2021. bila godina pandemije kada je Vlada RH donijela paket mjera za pomoć gospodarstvu uslijed pandemije i gdje je između ostalog, i jedna od mjera pomoći bila odgoda obročnog plaćanja i oslobođenja od podmirenih poreznih obveza i ostalih javnih davanja kako doprinosa, članarine i sl. Isto tako, kada pogledamo i usporedimo podatke iz materijala, vidljivo je da su u ovom periodu rasli i prihodi od naknada i za koncesije, rasli su, isto tako, prihodi od imovine i ne kažemo da ih ne treba poboljšavati i da ne treba raditi još više i intenzivnije na svemu tome. Ali, dakle, pomoć koja je bila od preko 5 milijardi eura je unatoč tome ovaj proračun i ovo izvršenje je bilo više nego dobro i kvalitetno. Osim toga, kada usporedimo, evo, spominje se zdravstvo, brodogradnja, HEP, itd., pa između ostalog, upravo taj HEP je kada se govori onako nonšalantno, koji je uplatio preko 800 milijuna kuna, ali je isto tako, ovlašten da upravo građanima omogući jeftiniju energiju i da na taj način je Vlada mogla jedino riješiti tako da ih dokapitalizira i na taj način pomogne svojim građanima pa smo država druga u Europi koja ima najniže cijene energenata. Ono što treba još jedanput istaknuti, da je u brodogradnju o kojoj ovdje spominju svi oni koji misle da bi mogli i da znaju nešto napraviti, u tu istu brodogradnju je uloženo preko 4 milijarde eura upravo onoga što je bilo u jamstvima. Dakle netko iz prethodnih razdoblja nije napravio posao koji je trebao i to je trebao platiti tko? Pa platili smo to mi iz državnog proračuna, a upravo i dokaz da se događaju promjene u brodogradnji, to je, evo, vidljivo i dandanas i nije tako jednostavno to tako potezom pera i strateškom nekakvom odlukom donijeli odluku o tome da li će stotine i stotine ljudi ostati bez posla. Ovdje se govori o teritorijalnom preustroju, itd., što su hrpa budalaština jer teritorijalni preustroj ne znači da će biti bolje ukoliko smanjimo broj županija, gradova i općina jer ako želimo decentralizaciju onda moramo o tome itekako pažljivo birati načine na koji to raditi. Ono što je još zanimljivo, kaže se za jedno popodne se može riješiti informatičko rješenje za sve ovo što treba prikazati i što je obveza kroz zakon o izvršavanju državnog proračuna. Pa ja bi voljela viditi te i takve stručnjake koji to mogu napraviti za jedno popodne. Ja sam radila u tom sustavu pa znam koliko je to zahtjevno, a ako želimo još uz to reći, pa evo, samo usporedbi za rad ove Vlade da imamo itekako uspjehe, a to je da smo postigli rekordnu zaposlenost od preko 70%, da je stvoreno preko 156 tisuća radnih mjesta, da se ostvarila rekordno niska nezaposlenost od 6%, da je neto plaća povećana preko 40%, itd., eto, to su rezultati koje možemo pratiti i kroz izvršenje državnog proračuna, da je prosječna mirovina povećana za preko 105 eura i sve ostalo, a da ne kažemo i investicijski kreditni rejting, a da ne kažemo i da je preko 40% smanjeno broj osoba u riziku od siromaštva, a mogla bi još puno toga nabrajati. Dakle, ne možete nam reći da nismo uspješni jer vi jednostavno od zloće ne znate što bi drugo rekli. **Reiner, Željko (HDZ)** Imamo više replika. Prva je poštovane zastupnice Orešković. Zastupnice Perić. Vi ste ogledni primjer problema u funkcioniranju ove države. Objasnit ću vam zašto. Dakle, predsjednica ste Odbora za financije i državni proračun. Izričito na temelju Poslovnika HS-a vi ste matično radno tijelo za izvješća Državnog ureda za reviziju. Državni ured za reviziju je nezavisna institucija koja odlično obavlja svoj posao. Dostavila vam je izvješće koje pokazuje gdje su anomalije u upravljanju državnom imovinom, gdje su anomalije u sustavu, pritom se neke od njih iz godine u godinu ponavljaju. Vi, vaš politički i stranački klub, vaša parlamentarna većina prihvaća ta izvješća, a ujedno ne traži od Vlade da poduzme ono što je u njezinoj nadležnosti i odgovornosti da provede kako se sljedeće godine te iste preporuke i ti isti problemi ne bi ponavljali. Grozdana (HDZ)** Hvala lijepo. A vi ste ogledni primjerak neučinkovitosti oporbe koja ne zna ništa drugo reći nego kako vi znate sve najbolje i kao ste vi ti koji trebate nama docirati na svaku jer ste vi najpametniji, najsposobniji, najrelevantniji, a svi ostali to nisu. E pa nije baš tako, draga moja kolegice, malo vi pometite ispred svog praga pa onda možete prigovarati nama. **Reiner, Hvala lijepa, poštovana kolegice molim vas evo, jedan konkretan komentar na ovo što su vas pitati. Nemamo potrebe ni za floskulama ni za uvredama. Ovdje su jasne upute državne revizije vezane uz zdravstvo, znači da su potrebno, da je potrebno provesti neke korake da bi to sve skupa bilo transparentnije, itd., pročitali ste izvješće kao i ja. Kako bite vi onda komentirali, jesmo li mi odnosno vi koji ste izglasali Zakon o zdravstvenom osiguranju napravili dobar posao, kad ste, recimo, u čl. 35 st. praktički ozakonili unaprijed davanje novaca zdravstvu i HZZ-u ako će zatrebati. Pa evo, kaže vam tu, dakle RH osigurat će dodatna sredstva u državnom proračunu za pokriće i prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja sukladno potrebama i u skladu s fiskalnim mogućnostima. Znači nije se napravilo ništa i smislu reforme da se financijski unaprijedi sustav, znate koji su problemi, je li, u zdravstvu, donose se zakoni, ne poštuje se ono što revizija kaže i gdje smo, samo dižemo rukice, je li također,? Hvala. Hvala lijepo da ste to napomenuli, pa evo vaša stranka je tada, kada je uvukla u zapravo izvukla iz riznice doprinos za zdravstvo je rekla da će sve riješiti sa tim potezom i onda se tim potezom zapravo nije ništa riješilo. Sada je imamo još manju kontrolu upravo onoga što se događa u zdravstvu jer imate između HZZO-a i, i, i samih proračuna bolnica odnosno ministarstva itekako manjkavost u dostupnosti nekih podataka i umjesto da se to već tada, a vi ste tada ili netko od vaših, isto tako digao ruku i rekao, sve je time riješeno, e nije jer se pokazalo da tu treba itekako napraviti značajnih i velikih promjena da bi mogli pratiti i mogli evo, i pitanja ingerencija i vlasništva nad bolnicama,

Dakle nemojte pričati što je bilo kad je bilo, znate dobro koliko je vaša vlada zapravo tu. Znači imate dovoljno vremena, dovoljno vremena ste imali da se naprave određeni koraci kako bi se sustav zdravstva sredio. Pitala sam vas za konkretan zakon koji smo nedavno donijeli, konkretan članak, pitala sam vas da li je to u redu bilo, da li su se štovale upute

Hvala lijepa. Poštovana kolegice, meni se čini danas ovdje da je kolegama iz opozicije vrlo teško jer ne mogu u biti govoriti protiv ovog Izvješća, na neki način ga hvale, ali im je teško ustvari to javno i iskreno pohvaliti jer onda hvale i rezultate Vlade odnosno ministarstva koje je nositelj aktivnosti. A isto tako, s druge strane kad imamo izvješća revizije na neka od financijskih izvješća tih istih političkih stranaka iz opozicije koja nisu pozitivna, onda oni ne znaju obrazložiti zašto ne znaju napraviti takva financijska izvješća da dobiju pozitivno mišljenje revizije. Isto tako, paušalno se ovdje govorilo o ukidanju lokalnih jedinica lokalne, samo zbog fiskalne sposobnosti. Ja bih rekla svima onima koji tako misle, neka malo pogledaju kako su se drugdje, u drugim državama EU radile pojedine reorganizacije jedinice lokalne i područne samouprave i koji su sve pokazatelji tad uzimani u obzir. To se nigdje nije radilo preko noći i brojni pokazatelji se moraju uzeti u obzir da bi se …

i kada bi usporedili sa Hrvatskom, oni isto tako jako polažu upravo na tu zastupljenost lokalnih jedinica i smatraju i ja vjerujem da je i to intencija i naše vlade da itekako dobijemo na funkcionalnosti samih jedinica lokalne i regionalne samouprave. Na decentralizaciji na zaista onome što ta jedinica može pokazati i uočiti što nedostaje. Uostalom, ima i načina kako se one mogu i spajati funkcionalno, prema tome, svaka ona koja bude imala potrebe će to i napraviti. Hvala vam potpredsjedniče. Poštovana kolegice Perić. Državna revizija je izuzetno važna jer sa svojim stručnim inputima i nadzorom može biti korektiv i usmjeravati sve razine vlasti, kako postupati u skladu sa zakonom i ako se negdje dogode propusti, da se ti propusti isprave. Mislite li da bi državna revizija, obzirom da smo se evo svi složili da su tamo doista stručni ljudi, također, utvrdila ono što smo mogli ovdje čuti maloprije za govornicom da je Vlada po babi i stričevima dijelila državne potpore, da je Vlada dijelila potpore po babi i stričevima, to bi vjerovatno državna revizija revizija stavila u ovo Izvješće. Pa možete li nam reći, obzirom na potpore koje su se dodjeljivale i zbog pandemije i zbog raznih poremećaja na tržištu i geopolitičkih zbivanja i inflacije, jesu li te potpore dodjeljivane sukladno kriterijima ili po nekim drugim modelima? **Reiner, Željko Državna revizija je nezavisna i izuzetno stručna i prema tome, da se bilo što od toga pojavilo da je netko dodjeljivao, bilo tko iz sustava po babi i stričevima, onda bi to oni i napisali, ne bi se libili to navesti. Ono što treba reći da se zaista nastoji u okviru svih institucija provoditi to putem pravilnika i zaista prema kriterijima koji su onda opće poznati i tamo gdje se uoče da postoje bilo kakve anomalije, tada se reagira, bilo od nekih drugih institucija ili unutarnjih kontrola ili drugih nezavisnih institucija, prema tome, nitko nije aboliran od toga i treba provoditi zaista regularno pravilnike i postupati po njima. **Reiner, Poštovana kolegice, ja strašno volim ovo vi i vaši, pa onda vi i vaši, sjetite se tko je bio u INA-i i tko je dilao s plinom. Nedavno smo imali Covid testove krivotvorene u vrijeme kad je Vlada tjerala sve nas da se Covid testiramo, smisleno ili besmisleno. No, ja ću se vratiti na ono što vas je zapeklo u trenutku dok sam govorio, a to je HEP. Ja vas pitam, evo, s ovog mjesta da građanima objasnite, po čemu je to proizvodnja struje u HEP-u bila skuplja 2020., '21. i zašto su troškovi nabavke struje izvana plaćeni po najvišoj svjetskoj cijeni? I zašto godinu dana poslije toga, o tome sam govorio za govornicom tu di vi stojite, istu tu struju koju smo nabavili po najvišoj cijeni, izvozimo po trenutno tržišnoj cijeni i gubimo 100 eura po MW. Ja nisam kontrolirala INA-u, ali ili HEP, ali ono što znam da je HEP itekako naše poduzeće koje odgovara radu samoj Vladi i nama i nama i sve ono što eventualno nije dobro napravljeno će sigurno morati odgovarati, ali isto tako znam da taj HEP je napravio sve da bi cijene naše električne energije, našim građanima, našim poduzetnicima bila što niža i da bi na taj način imali povoljnije uvjete u vrijeme pandemije gdje se, evo, još uvijek te cijene su na snazi, itekako su svima nama pomogle da se ta i takva kriza prebrodi. Prema tome, evo,

Hvala lijepa na tome. Sljedeća će govoriti poštovana zastupnica Dalija Orešković, izvolite. Poštovani. S obzirom na riječi koje su izgovorene tijekom ove rasprave, ja ću podsjetiti HDZ-ovce da je ovo moj prvi mandat u politici i to kao oporbene zastupnice i kao oporbena zastupnica radim upravo ono što bi oporba i trebala raditi, a to je da ukazujem na nepravilnosti i predlažem rješenja kako bi neke stvari ubuduće trebalo riješiti. A šta radi HDZ kad je u oporbi? Organizira šatoraše i šatorske prosvjede i plinske boce koje marširaju po ulicama grada Zagreba, prema tome, moje djelovanje i vaše djelovanje je neusporedivo, a takvo bi bilo i da dođem u priliku biti na vlasti. Prema tome, ono što sam i rekla vezano za Izvješće Državnog ureda za reviziju nije dociranje, nego je ulaženje u srž problema, doslovno u same kosti ovog sustava, u kosti države koja doslovno skrojena po mjeri HDZ-a i upravo zbog toga sustavno propada. Kao i ostali oporbeni zastupnici pohvalila sam ovo izvješće Državnog ureda za reviziju koje se doista isprofiliralo kao jedna odgovorna neovisna institucija i to Izvješće treba čitati u dobroj vjeri, pogotovo u onom dijelu u kojem državna revizija kaže gdje su nepravilnosti, gdje je manjkavost u sustavu upravljanja sa državnom imovinom i sa državnim financijama. Neka odgovorna Vlada bi to Izvješće i primila i prihvatila ga kao vlastiti program djelovanja jer u njemu doslovno piše što treba učiniti da bi svima u ovoj državi bilo bolje. Tako treba doživljavati to Izvješće. Ono je pisano i mekim rječnikom, ono ne kaže vi ste lopovi, kao što i vi sada imputirate, ono naprosto kaže gdje ne postoji sustav evidentiranja imovine, ako nemamo evidentiranje, onda ne možemo pratiti niti kako se s tom imovinom raspolaže. Prodaje li se ona ispod žita, naplaćuju li se pristojbe i naknade? Dakle elementarne, Prema tome, ova rasprava nije rasprava niti o Državnom uredu za reviziju kojem možemo dati samo pohvale niti rasprava o ovom Izvješću, ovdje fundamentalni problem, temeljni problem funkcioniranja ove države i s punim pravom sam napala Grozdanu Perić kao predsjednici Odbora za financije i državni proračun, kao što napadam i parlamentarnu većinu jer nije intencija odnosno, ajmo reći, možda je i bila intencija i tu se već može vidjeti kvarna namjera, kada se donosio Zakon o Državnom uredu za reviziju u čl. 19 kojim je propisana obaveza da se do 15. lipnja svake godine pošalje izvješće za prethodnu godinu nitko se nije sjetio napisati i par dodatnih odredbi koje bi dale odgovor na pitanje, a čemu to izvješće uopće služi. Je li to izvješće o kvaliteti rada jedne nezavisne institucije ili je to izvješće o kvaliteti rada države u cjelini, pa tako i vlade, koja eto, sada ima državnu riznicu u svojim rukama i s punim pravom je kolega Brumić postavio pitanje hoćemo li mi zapravo, kada podržimo ovo Izvješće zato što je izuzetno kvalitetno napraviti grešku jer bi crveni karton trebalo dati vladajućoj većini i njihovoj vladi. E nažalost zakon to nije riješio. Kao što nije riješio ni onaj drugi problem na kojeg je ukazao kolega Bakić, a to je da ne postoji rok, ne postoji rok u kojem Sabor mora raspraviti ovo Izvješće i ne postoji apsolutno nikakva obaveza niti Sabora, niti matičnog Odbora za financije i državni proračun, a niti Vlade da po preporukama da po preporukama Državnog ureda za reviziju postupi i zato imamo podatak da u odnosu na preko 50-ak izvješća iz prethodni, ne, niti polovina još nije ispunjena. Pa kakva je to država i kako je moguće, doslovno kako je moguće, da matično odbor HS-a, Odbor za financije i državni proračun po tom pitanju ne poduzima ništa. E, to je slaba država. To je institucionalno nedovršena država, to je država koja pljuje po odredbama vlastitog Ustava jer u Ustavu piše, čl. 81 st. 1 HS bira Vladu i kontrolira Vladu. Ovakav politički sustav, ovakva parlamentarna većina ne može činiti ništa jer tu sjede kojekakve Grozdane Perić koje će samo dizati ručicu i reći ova vlada Andreja Plenkovića je sjajna.

da po sistematizaciji im trenutno nedostaje 70 dodatnih revizora kako bi sigurno kvalitetnije i bolje obavljali svoj posao i što je bitnije, redovitije odlazili u obilazak, što državnih ustanova i tvrtki i na taj način naravno možemo očekivati bolje rezultate i financijsko poslovanje istih. Je li za vas normalno da evo već u više navrata glavni državni revizor upravo ovdje u HS-u doslovce za novom radnom snagom, za kvalitetnim revizorima, za boljim uvjetima rada, a da očigledno nemamo s druge strane, prvenstveno od strane vladajućih,

takav je i sustav državnog odvjetništva i DORH-a i tu je argumenta na, na kojem temeljim onu svoju tezu, da je HDZ sebi prisvojio državu samo kako bi ju lakše pljačkao i kako bi u njemu sustav kočnica, kontrola i ravnoteža naprosto ne postojao. Dakle to nije država funkcionalne demokracije, to je država jednog otetog, kidnapiranog stanja od strane političke stranka koja ima pravomoćnu presudu za koruptivno kazneno djelo. Državni ured za reviziju odlično radi u okviru svojih ovlasti, a mislim da bi ovlaste trebale biti šire i jače, a isto tako, onda mora biti i adekvatno popunjeno sa djelatnicima koji će biti i primjereno plaćeni za posao kojeg obavljaju. Hvala lijepa poštovana kolegice. Revizija je zapravo ukazala na sve greške u prethodnim godinama i dala je u ovoj, u ovom mišljenju konkretne preporuke i mišljenja za zdravstvo. E sad, državna revizorica je zapravo rekla, nisam bila tu u dvorani, ali sam slušala iz druge dvorane, da je revizija u tijeku, je li, za sve zdravstvene ustanove. jedan od razloga zašto smo mi ovdje bili protiv toga se a priori preuzimaju sve javnozdravstvene ustanove, bolnice, je li, pod kapu države je to što mi do sada nismo vidjeli nikakav plan i viziju kako će se financijski zapravo unaprijediti odnosno ozdraviti zdravstvo. Tim više što je država gospodar već KBC-ovima i KB-ovima i znamo kakav je gospodar. Dakle KBC-ovi su nositelji preko 70% duga. Ja bih voljela osobno vidjeti da nakon te revizije, a vjerujem da će sigurno preporuke biti na visini, kao što je i ovo Izvješće, da će one nešto polučiti, znači da će Vlada imenom i prezimenom)** Da, ne očekujem da će ministar Beroš koji se doista nije pokazao po svojim kapacitetima poduzeti išta, pogotovo u predizbornoj godini, a rezovi i koraci bi trebali biti snažni i moćni. Vidljiva je akceleracija dugova u zdravstvu. Ja čak ne mislim da Državni ured za reviziju može pronaći rješenje jer mislim da je njihov opseg posla takav da oni naprosto prate pogreške u knjiženju, nisu oni ti koji su na izvoru informacija kako bi mogli vidjeti gdje su te krive Drine gdje se novac slijeva bez prave svrhe i smisla. Tako da tu bi ravnatelji bolnica, svi oni koji sudjeluju u sustavu upravljanja možda imali više saznanja, ali svakako da bi im informacije i pomoć od Državnog ureda za reviziju bila potrebna potrebna i meni je žao što Državni ured za reviziju nije uključen kao savjetodavno tijelo i u ovoj radnoj skupini koja donosi novi Zakon o upravljanju državnom imovinom jer bi sigurno mogli dati dobar doprinos. Poštovana zastupnice, u potpunosti se slažem sa vašom opservacijom u vezi izvještaja. Ako to još nitko nije izgovorio, ja ću izgovoriti, Izvješće je odlično, potpuno sadržajno, sve ono što treba biti sve u .../Govornik se ne Ono što je za mene čudno i poražavajuće, što vladajući ne shvaćaju da je ovo Izvješće zapravo dalo uvjetno mišljenje, da postoje 24 naloga i preporuke za Vladu, da postoji 56 preporuka iz prošlih revizija od kojih se samo 25 riješilo, oni to ne vide i sad oni to slave kao nekakav uspjeh Vlade i još uvijek govore vaše stranke, naše stranke, vaša vlada, naša vlada, gospodo, mi smo birali tu Vladu zajedno ovdje u Saboru, tko je glasao, kako je glasao, nije bitno, ali to je Vlada koja treba odgovarati HS-u pa se potrudite onda da se ti problemi riješe i da onda to bude stvarno uspješno izvješće i za Vladu, a ne samo za reviziju. **Reiner, Željko ovo što su govorili HDZ-ovci je floskula, naprosto ponavljaju nekakve uspjehe ove vlade Andreja Plenkovića kao da su svi skupa jedna Majda Burić, a Državni ured za reviziju uopće o tome ne govori. On ukazuje na kriva knjiženja, zatim na nedostatak provedbenih propisa, pravilnika, zatim upozorava na rizik za proračun zbog potencijalnog gubitka sporova i zbog prevelikog iznosa državnih jamstava. Dakle ne vidim ja toliki problem u uvjetnom mišljenju jer doista mislim da je tu uloga državne revizije benevolentna, savjetodavna, dakle oni daju pomoć, doslovno pomoć i Vladi i državi i HS-u, što treba raditi da bi građanima, svim građanima, koji su birali opoziciju i koji su birali vladajuće E sad, vlast koja to ignorira je vlast koja ima opasne i pokvarene namjere. Ne može se reći jednostavnije od toga. **Reiner, Željko (HDZ)** Kolegice Orešković, ovaj, nije primjereno govoriti o drugim, drugim

a sad sam vam dao opomenu, pa u redu. Kolega Habijan dignuo je povredu Poslovnika. **Habijan, Damir (HDZ)** Jesam, kolega, poštovani potpredsjedniče. Jeste doduše intervenirali, povreda čl. 238 st. 1 alineja 6, dakle meni je doista nevjerojatno da kolegica ovdje kolegicu koja sjedi naziva kojekakva, da nekog ministra naziva nedostatak kapaciteta, da proziva kolegicu koja nije prisutna u Saboru, dakle odakle vam hrabrosti? Odakle vam uopće hrabrost da vi ovdje govorite o nečijem kapacitetu, da se stavljate na neki pijedestal da ste vi svemoćni, da ste jedini ispravni, jedini moralni, odakle vam pravo? Dakle doista, odakle vam pravo, kolegice? **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, kolega Habijan, ja sam to rekao drugim riječima, prema tome, ovaj, nemam potrebe za povredama Poslovnika, ni kolegica Blažević, nema potreba. Anamarija (HDZ)** Hvala. Ja stvarno ne koristim nikad povredu Poslovnika, ali kolegice, stvarno spominjete mentalni sklop, kapacitet, komentiranje predsjedavajućem, stvarno je ružno i nisko. Iznosite svoj stav, nemojte vrijeđati druge kolegice i kolege, a upravo oni šatoraši, kako ste ih vi nazvali su zaslužni da vi ovdje danas tako pričate, a mene zanima, jeste li baš upravo vi zbog vašeg kapaciteta od toliko drugih odvjetnika bili odvjetnica Janafu, mislim stvarno ste prevršili svaku mjeru uljudnog razgovora ovdje u ovom domu. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro, to nije bilo potrebno, moram vam dati opomenu. Kolega Lenart,

Kolegica je govorila svoje mišljenje i iznosila svoje mišljenje, a što niste prigovarali premijeru Andreju Plenkoviću na aktualnom satu kad on iznosi na račun oporbe razno razne kvalifikacije, e tu nemate hrabrosti, sada imate hrabrosti kolegicu napadati. Iznijela je svoje mišljenje jer slušajte to i kako je tako je, hvala lijepo. Dobro, to je bila replika, dobijate opomenu. Poštovani zastupnik Klarić ima pravu repliku. **Klarić, Tomislav (HDZ)** Uvažena kolegice, pohvalili ste izvješće, s čime se svi slažemo, međutim rekli ste da bi ono trebalo dobit crveni karton, ja vas uvjeravam da će dobit zeleni i da će ono takvo kao takvo proć. I spomenuli ste još jednu bitnu stvar da ste prvi put u …/Govornik se ne razumije/… i meni će bit iskreno žao što vas u idućem sazivu sabora

odakle mi znanje, stjecala sam ga cijeli svoj životni vijek i doista kao odvjetnica jako dobro radim i jako dobro zarađujem, pa se ne trebate brinuti što će sa mnom biti nakon ovog mandata, bit će mi bolje. Kao predsjednica povjerenstva za ovu državu napravila sam nešto što rijetko tko je uopće imao priliku, to tijelo je bilo međunarodno priznato. Dan danas se u međunarodnim organizacijama i na svjetskoj razini govori o rezultatima onog tijela iz onog vremena, iz onog mandata, a ja se nadam da će jednog dana ovaj sabor, možda ne u ovom mandatu, ali svakako u slijedećem donijeti novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa kojim će formirati jedno novo i jače i funkcionalnije političko i pravno tijelo. A što se tiče ovog izvješća ono je odlično, ali crveni karton trebaju dobiti oni koji svjesno i namjerno ignoriraju preporuke, preporuke i dobre savjete jednog dobrog nezavisnog državnog tijela. Evo iza mene postoje rezultati, a iza vas baš i ne. Ono što itekako puno radim, a to mogu posvjedočiti ovdje kolegice, itekako vodimo računa o puno toga i o procesima da se poboljša i njihov status, a i drugi. Ono što vi govorite da mi pričamo floskule i gluposti onda je to vaš totalni promašaj, vi ste toliko zločesta osoba da vi ne znate način na koji to kazati nego nas ovdje svrstavate po tome jesmo li HDZ-ovci ili ne, da ja sam HDZ-ovka i ostat ću zauvijek, a vi ste niko i ništa. **Reiner, Željko (HDZ)** Kolegice Perić, to nije baš bilo primjereno govorit na taj način, na slični način kao što sam imenom i prezimenom)** Dakle ja stvarno, stvarno nemam potrebu vama tumačiti koji su moji rezultati, moji rezultati su bili ti da sam jednu instituciju postavila na dobre zdrave temelje i imala rezultate koji se danas citiraju u udžbenicima i na međunarodnim konferencijama. Bila sam pozvana kao trener trenera za evaluatore GRECO-a, to ne bih bila da se to nije temeljilo na rezultatima mog rada. A što se tiče vašeg i Odbora za proračun i financije, dakle komentirala sam situaciju da vi u tom odboru ne čitate preporuke i ne tražite od vaše Vlade Andreja Plenkovića i vašeg HDZ-a da uvede evidencije državne imovine, kako nekretnina tako poljoprivrednog zemljišta, tako i svih ostalih izvora prihoda svih građana koje građani ne mogu kontrolirati i pratiti. Zašto? Zato da bi neki HDZ-ovac tu imovinu i te prihode mogao trpati u vlastite džepove. Hvala. **Reiner, Hvala lijepa. Što se tiče rasprave od gđe. Orešković, to je uvijek hejtanje ove Vlade, jedan od hejtera ovdje u sabornici koji na svakoj temi mogu nać načina da to rade. Što se tiče otete države, država se ne otima gđo. Orešković, na izborima morate dobit dovoljan broj glasova da možete formirati vlast, provoditi politike, to su nekakvi rječnici koji su vam valjda sugerirani da pričate valjda zbog čega. Sutra kad dođete vi onda valjda neće bit oteta, al vi vjerojatno nećete doć. Što se tiče otimanja jedini koji su nešto oteli to ste bili vi, oteli ste ono Povjerenstvo za sukob interesa u vlastitu korist za svoj politički probitak i to niste čak ni skrivali. Što se tiče ostalog otimanja vidimo da i u Stranci Centar postoje problemi, očito hoćete oteti tu stranku, ali vam Puljkovi to neće dozvolit, oni će vas izbacit prije ili kasnije. A što se tiče revizije, vaš nalaz vaše stranke,

građani na izborima daju priliku nekoj političkoj opciji da upravlja, pa dragi HDZ-ovci što vas sprječava da onda upravljate. Dakle nisam ja, a ni Centar, a ni Puljkovi u poziciji da naprave ono što Državni ured za reviziju kaže. Kad je u pitanju državna imovina što vas HDZ-ovci sprječava da omogućite da se popune radna mjesta, evo 70 djelatnika u tom istom tijelu nedostaje, jel vas ja sprječavam u tome? Ne. Što vas sprječava da bolje povlačite sredstva iz europskih fondova, evo danas je i o tome bilo riječi, nešto ste malo ubrzali, ali čak ni ova zgrada još uvijek nije obnovljena, pa ni Vlada, jel vas opozicija u tome sprječava? Dakle dobili ste vlast, dobili ste priliku, loše radite svoj posao i zamislite baš je zadatak opozicije da vam na to ukazuje argumentima. **Reiner, Željko (HDZ)** Sada će govoriti poštovana zastupnica Ankica Zmaić, izvolite.

potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana zamjenice glavnog državnog revizora sa suradnicima, kolege i kolegice zastupnici, sukladno odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju, Državni ured za reviziju obavio je reviziju obavio je reviziju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna RH za 2021. godinu i danas raspravljamo o Izvješću o obavljenoj reviziji, izvješću koje je Državni ured za reviziju sveobuhvatno, detaljno i kvalitetno izradio i sastavio. Ciljevi revizije određeni su sukladno standardima i smjernicama Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija putem provjere točnosti iskazanih podataka u Godišnjem izvještaju o izvršenju Državnog proračuna RH za 2021. godinu. Provjere procesa planiranja izvršavanja Državnog proračuna, provjere ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u odnosu na planirani Državni proračun RH za 2021. godinu, provjere zaduživanja i izdavanja jamstva te odobravanja sredstava iz proračunske zalihe i ispitivanje organizacije i vođenje računovodstva Državnog proračuna. Revizija je provedena tijekom prvog polugodišta 2022. godine odnosno od 11. siječnja do 3. lipnja 2022. godine kojom su obuhvaćena područja i to priprema i izvršavanje Državnog proračuna, računovodstveni okvir izvještavanje, prihodi i primici Državnog proračuna, rashodi i izdatci proračuna i državna jamstva. Temeljem obavljene revizije Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna za 2021. godinu Državni ured za reviziju utvrdio je nepravilnosti i propuste u području pripreme odnosno planiranja izvršenja plana Državnog proračuna, računovodstveni okvir i …/Govornica se ne razumije./… način financiranja te državna jamstva i slijedom toga Državni ured za reviziju dao je ili izrazio uvjetno mišljenje za Godišnji izvješće o izvršenju Državnog proračuna RH za 2021. godinu uz 24 naloga ili preporuke. U izvješću o obavljenoj reviziji opisane su i navedene činjenice kojih je Državni ured za reviziju izrazio i uvjetno, dao uvjetno mišljenje, a danas smo čuli od gospođe Rogošić zamjenice glavnog državnog revizora konkretno koji su to razlozi za izražavanje uvjetnog mišljenja. Uvjetno mišljenje izražava se kada postoji sumnja u jedno ili više pozicija u financijskim izvještajima koja je značajna, ali nije odlučujuća za razumijevanje financijskih izvještaja odnosno ako se poslovanje u manjoj mjeri nije obavljalo u skladu s važećim propisima. Izvršenje Državnog proračuna RH za 2021. godinu u iznosu od 154 milijarde kuna prihoda ili 169 milijardi kuna rashoda uz ostvarenje deficita od 15 milijardi kuna revizijom normalno da su utvrđene određene propusti i nedostaci i nije zamjeriti i mišljenja sam da nije sve tako loše i crno kako pojedini su ovdje kolege i kolegice kritizirali u svojim raspravama i govorima. Da treba popraviti i otkloniti što se može i mora svakako sam za. Kao što vidimo u Izvješću o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna za '21. godinu Ministarstvo financija se očitovalo na naloge i preporuke po područjima te u međuvremenu od provođenja revizije otklonili su se određeni nedostaci i provele pojedine preporuke koje je predložila Državna revizija, a neke preporuke se, su i u tijeku provođenja. Također možemo konstatirati da se provedba naloga i preporuka iz prošle revizije 2020. godine izvršava sukladno planu provedbe naloga i preporuka gdje se pojedina područja provedena ili su postupku također provedbe, a vidimo to iz njihovog statusa. Nadam se i vjerujem da će navedeni prijedlozi i sugestije konkretno nalozi i preporuke od strane Državne revizije pridonijeti daljnjoj i još učinkovitijoj transparentnosti u korištenju, raspolaganju proračunskim sredstvima. iz osobnog iskustva kao čelnica lokalne samouprave mogu pohvaliti rad Državnog ureda za reviziju jedan iscrpan i temeljiti rad kao i ovo izvješće. Poštovana zastupnice evo ja bi vas kao pripadnicu vladajuće većine pitao jeste li vi zadovoljni sa aktivnostima koje provodi Vlada u svezi naloga i preporuka iz prošlih revizije. Znači to nije iz prošle revizije nego iz prošlih revizija. Ima ih 56, a dosad ih je riješeno samo 25. Znači manje od 50%. …/Upadica: Poštovana …/… Nakon toga su dodane još 24 preporuke koje će biti izvršene ne znam kada. I još jedno pitanje, žao mi je što nisam imamo priliku postaviti odnosno replicirati kolegici Perić predsjednici Odbora za financije, ali pitat ću vas s obzirom da ste pripadnica vladajuće većine. Jeste li raspravljali u svojem klubu o odgovornosti osoba koje uporno ne žele namiriti troškove koje su imali npr. profesori i nakon toga slijede sudski troškovi, a svi redom dobivaju te sporove. Ne samo da im se nakon toga plaćaju, plaća novac koji su trebali dobiti, plaćaju im se i kamate, plaćaju se troškovi advokata i naravno svi ostali sudski troškovi. Jeste li o tome razgovarali na klubu? **Zmaić, Ankica (HDZ)** Hvala lijepo kolega Pavić, vi ste tu meni nekih pitanja postavili puno više, ali danas je točka dnevnog rada, Godišnje izvješće o izvršenju ovaj proračuna, revizija, pa evo ja ću, vi ste mene pitali da li sam ja zadovoljna vezano za ovaj provođenje preporuka i naloga kojih je, nije provedeno za obuhvatne znači preporuke, nekih oko 50%. nisam zadovoljna možda brzinom, ali da bi se to sve provelo treba proći određeno vrijeme i utvrdit se temeljno ono što treba i poštivati sukladno zakone i zakonske propise i podzakonske akte.

sudskim, pardon sa sudskim troškovima pišu u izvješću. To su vam istaknuta pitanja. Ne znam jeste li izvješće pročitali, a o tome je tamo navedeno kao istaknuto pitanje. I to je problem. ima, ali …/… … polako, polako kolegice Zmaić polako, to je bila replika pa dobiva kolega Pavić opomenu. Kolegice Perić vi ste isto digli povredu poslovnika. sa zadovoljstvom da mi izrečete opomenu. Dakle, u ovom izvješću stoje i sudski postupci koji se odnose na razdoblje kada je i kada su liječnici i medicinske sestre isto tako imale pravo na nadoknadu određenih troškova i koje se još uvijek vuku u ovim izvješćima, dakle iz onog razdoblja prije sigurno 10 godina. Hvala. To je isto bila replika pa vam moram kao što ste i sami znali dati opomenu. Repliku ima kolega Brumnić. Poštovana kolegice, u svojoj raspravi ste rekli da svoje uvjetno mišljenje izdaje kada nešto nije u skladu sa zakonom u manjem dijelu. Kako nakon tako izrečenog možete reć da je rad toga kome je dano uvjetno mišljenje dobar, kada samo što se tiče imovine koja nije sređena u ovoj zemlji već 30 godina samo zdravstvo su troškovi za građane ove zemlje veći od 10% ukupnog proračuna, a onda možemo raspravljati o ovim manjim greškama knjiženja itd. koji ponovno iznose nekoliko milijardi, kako možete zaključiti da taj kome je dano tako izvješće je dobro radio? **Zmaić, Ankica (HDZ)** Pa evo danas tijekom rasprave svi smo pohvaljivali ovo izvješće koje je obavio Državni ured za reviziju, ako su oni sukladno zakonskim propisima ocijenili to kao uvjetno onda se ja u potpunosti slažem i svi smo ga pohvalili i stojim kod toga. ako ima nekih određenih propusta to će se ovim izvještajem i popraviti i zato su i dane određene preporuke i nalozi.

dok ne dođe do njih. Kad dođe do njih kad dobiju recimo negativno mišljenje ili uvjetno tada je to normalno jer oni znaju, ali pogriješe, a ovi ljudi koji ipak isto nešto znaju pa pogriješe e zašto oni nisu sve napravili onako kako je napisano. Jer što je to revizija? To je valjda nekakva babaroga koja će nas ne znam sutra što s time napraviti. Ona nas usmjerava, znamo što nam je činiti, vidjet ćemo sljedeća izvješća što se događa. Ali stavljati to na način da slušamo ovakav rječnik ovdje da smo mi oteli državu, da mi ne znamo ništa itd. sutra će vama reć vi ste načelnica općine, oteli ste općinu, nisu vam građani dali povjerenje nego su oteli tj. vi ste oteli tako na svakoj temi. Moramo to govoriti da ti ljudi shvate da su griješni pogotovo kolegica koja ne zna voditi svoju stranku koje je jedini član, vjerojatno će je i ugasiti dok ne dođe neka druga da bi nam dijelili lekcije …/Upadica Vidović: Odgovor, odgovor./… Ankica (HDZ)** Kolega Borić u potpunosti slažem s vama što ste sada rekli i evo mogu samo još ponoviti da se i saborski zastupnici biraju na parlamentarnim izborima, a isto tako i čelnici i predstavnici predstavničkih tijela se također … na lokalnim izborima pa evo svi imaju pravo i mogućnosti kad budu bili sljedeći izbori da se kandidiraju. Hvala lijepo. Prelazimo sada na završno, kolegica Dalija Orešković ima raspravu u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a. Izvolite. Zastupnici i zastupnice. Evo ja ću se u ovom završnom izlaganju većim dijelom obratiti sadašnjoj opoziciji jer ću govoriti o onome što mislim da bi trebalo biti u buduće jer znamo da HDZ ove prijedloge neće usvojiti. Dakle, smatram da je Hrvatska danas institucionalno nedovršena država, da su brojna pravila i načini rada raznih tijela, počevši od HS-a ne razrađeni i nedefinirani do kraja. Takav je i čl. 19. o Državnom uredu za reviziju koji ne kaže što se s ovim izvješćem treba raditi dalje, mislim da bi ubuduće kada HS dobije ovakav jedan izvještaj, matični odbor Odbor za financije i proračun trebao uz to izvješće i napraviti nekakav zaključak kojeg bi onda HS usvajao koji bi sadržavao koji su to konkretni koraci i koji su to konkretne mjere koje bi pojedina državna tijela trebala poduzeti, evo u ovom slučaju to bi dobrim dijelom bilo Ministarstvo financija, ali i Ministarstvo državne imovine i u kojem roku. I onda bi HS trebao biti kontrolor jesu li resorni ministri postupili u skladu s onim što je njima HS kao nadređeno tijelo naložilo. Dakle, kažem to je moj prijedlog, moj apel prema opoziciji današnjoj u kojem pravcu i na koji način bi mi trebali promišljati o državi i o državnom uređenju dalje. Drugim riječima, mislim da doista ta reforma Hrvatske o kojoj se puno govori mora početi od reforme rada HS-a rada HS-a ili jednostavnije rečeno naš poslovnik je prva Kartaga koju treba razoriti, a onda državu trebamo početi graditi iz početka na potpuno novim temeljima. I kada govorim o otetoj državi onda ne govorim samo o korupciji koju generira HDZ, govorim o tome da institucije koje bi trebale činiti stupove ovog društva nismo osposobili da mogu obavljati svoju svoju temeljnu zadaću istu onu zadaću kojima ovakve institucije u drugim državama služe. I o tome govorim u svojim raspravama. Dakle, kada kritiziram gospođu Grozdanu Perić kao predsjednicu Odbora za proračun i financije onda kritiziram nemoć matičnog saborskog odbora da naprosto se postavi u nadređenu ulogu u odnosu na resor ili resornog ministra kojeg kontrolira jer jedino u takvom promjeni odnosa snaga i druge institucije, neovisne institucije kao što je to danas Državni ured za reviziju mogu dobiti puni značaj i onda vrijednost njihovog doista kvalitetno obavljenog rada ima neku svoju težinu. I za kraj g. Boriću, nitko od nas nije govorio o Državnom uredu za reviziju kao nekakvoj babarogi, to su vaše riječi, naša teza je dijametralno suprotna, mi smo rekli da je to institucija koja je napravila dobar izvještaj. Ja ne vidim da je samo po sebi problem to što je mišljenje uvjetno i to što sadrži neke preporuke, dapače, to smatram vrlo blagim izričajem, blagom mjerom čija je namjera benevolentna, namjera je uputa, savjet doslovno besplatan savjet ako to mogu to tako karikiram, kako da se stvari poprave i kako da budu bolje u javnom interesu u interesu svih građana, pa i svih političkih stranaka, pa i onih političkih stranaka koji su dobili određene naloge i preporuke. Razlika je jedino u tome da li ih netko dakle taj koji je dobio naloge i preporuke poštuje, poduzima li nešto ili ne. A ona kritika koja je bila upućena vašoj parlamentarnoj većini očituje se u tome što iz godine u godinu sve te silne dobronamjerne i kvalitetne preporuke ignorirate, a pri tom upravo korupcijski rizici, najveći korupcijski rizici, najveće malverzacije dolaze iz tog područja nepostojanja popisa državne imovine i nemogućnosti kako građana i javnosti, ali tako i nadležnih tijela da kontroliraju gdje nam to idu javni prihodi. Hvala. Imamo prijavljenu povredu poslovnika od kolege Borića. Izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa. Kolegica Orešković čl. 238. omalovažava nas ovdje sa svojim raspravama pa i sada završno u ime nekog kluba, ja ne znam da li ona je član više tu kluba ili nije jel jednostavno govori neprihvatljivim rječnikom. Izgovorila je da je poslovnik razorio ovaj Sabor, a po njemu radimo svaki dan i gospođa uredno sjedi ovdje svaki dan ko i mnogi mi ovdje, radimo po njemu znači ne govori istinu. Ako je netko nešto razorio, razorila je ona Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, a pokušava to učiniti sada i sa strankom Centar. Nek se ona brine o sebi …/Upadica Vidović: Dobro./…, a za Sabor i za poslovnik Kolega Borić vi ste povrijedili poslovnik, a uz to ste i vi omalovažavali zastupnicu, vama izričem opomenu zbog neutemeljenog u poslovniku prijavljene povrede. Kolega Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata završno. (Nezavisni)** Poštovana zamjenice državnog revizora, kolegice i kolege. Govoriti sada završno o nečemu što smo praktički na početku svi svoje rasprave pohvalili, jedino se ne slažemo čemu služi to izvješće, to je jedini problem. Svi smo se složili i opozicija i pozicija sa time da je Državna revizija napravila dobro izvješće i onda je samo pitanje čemu služi to i takvo izvješće? Logika bi bila da to i takvo izvješće služi poboljšanju u sljedećoj godini rada i sustava kojim netko upravlja. Tko upravlja tim sustavom? Upravlja Vlada. E sada ako ta Vlada, a povuko sam povredu poslovnika kad je kolegica koja je ovdje govorila rekla da nad HEP-om direktnu odgovornost ima Vlada, onom HEP-u koji sam ja govorio da proizvodi danas struju po istoj cijeni po kojoj je proizvodio 2019., pa je onda po istoj toj cijeni proizvodio i 2021., jedino što je u tom trenutku kupovao struju na međunarodnom tržištu po najvišim povijesnim cijenama, da bi onda 2022. prodavao po najnižim cijenama i štetu plaćamo mi dokapitalizirajući taj HEP, tako da je Vlada uzela moje i vaše novce dala HEP-u koji je razbucao novce. Istu stvar je radila i sa INA-om, istu stvar je radila i sa HŽ-om, istu stvar je radila sa HŽ Infrastrukturom, neka od kolegica je to spomenula, vrlo sličnu stvar radi i kroz Hrvatske šume. Znate to su vam ono poduzeće koje upravlja ne znamo kolikim milijardama imovine i to milijardama imovine koje se svakih 20 godina regenerira, znači možete potrošit par postotaka svake godine i samo će se obnovit, a još tome plaćamo i onu nekakvu uplatnicu za Hrvatske šume i onda ta firma uplaćuje u državni proračun. E to je pitanje upravljanja, to je pitanje što ova Vlada radi kad upravlja ovim sustavom? Tu se reklo da se nešto krivo knjižilo, to se možda krivo knjižilo ko što je premijer rekao jer su imali legitiman politički cilj, taj legitiman politički cilj o kojem je on tada govorio je bio ulazak u euro. Možda nekome nije odgovarao da se svi dugovi vide na onako transparentan način ko što se traži, možda netko nije htio knjižiti sve troškove tamo gdje je trebao, a možda je neke prihode knjižio tamo gdje mu je odgovaralo da bi to bolje izgledalo kad izda izvještaj, a bude ga kasnije ispravio, ali to je bio legitiman politički cilj u tom trenutku ko što je premijer rekao. A onda ono što praktički u ovom izvješću je čovjek bi rekao najspornije odnosno najveće i vuče se nakon upravljanja imovinom najduže to je zdravstvo. nedavno smo bili svjedoci da u tom zdravstvu plus paralelno u državnim robnim zalihama to je ono jedna revizija koju nismo baš smjeli čitati i komentirati je ponovno napravljen dobar posao od strane Državne revizije su se kupovali Covid testovi koji su bili krivotvoreni. Netko je to odobrio. Netko je od tamo izvukao pare ili možda nije. I to su sve stvari koje kad čitate preporuke onda idete gledati što stoji iza te preporuke do kuda se to vuče, pa onda to što je uvjetno mišljenje, to uvjetno mišljenje de facto znači problem ili grešku od par milijardi eura. Sad si zamislite što znači ovoj državi koja ima proračun otprilike 20 milijardi eura ako možda može uprihodit ili manje potrošit milijardu eura. Što se s time moglo napraviti odnosno koliko su se mogle recimo zdravstvenim djelatnicima dići plaće. Evo, hvala kolega Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Članak 238., osim što ne govori istinu kao inače gospodin Brumnić nas i omalovažava ovdje jer je rekao čovjek koji sve zna ne zna čemu služi ovo izvješće. Mi u vladajućoj većini znamo i i tijela na koja se ono odnosi dužni su ga pročitati, po njima postupati i otkloniti greške. Ako vi tražite da sabor i zastupnici to rade umjesto njih onda vi ne znate procedure i ne znate što mi uopće imamo kao ulogu ovdje. Mi smo dužni o tome raspravljati i raspravljamo, ali da vi koji sve znate ne znate čemu služi izvješće za mene je danas omalovažavanje. **Vidović, Davorko (Socijaldemokrati)** Hvala lijepo, vrlo dobra replika i opomena za zloupotrebu instituta povrede Poslovnika. A završno će govorit kolegica Anamarija Blažević u ime Kluba zastupnika HDZ-a. Izvolite. **Blažević, Anamarija (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Poštovana zamjenice glavnog državnog revizora i suradnice, kolegice i kolege, dakle raspravljamo danas o izvješću obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna RH za '21. godinu. Složili smo i vjerojatno svi ovdje ćemo se složiti da je izvještaj napravljen kvalitetno, sveobuhvatno i daje nam sliku o istinitosti podataka u godišnjem izvršenju proračuna, o točnosti i pouzdanosti. Ovom revizijom izraženo je uvjetno mišljenje zbog propusta koji su taksativno navedeni i potkrijepljeni činjenicama koje su utjecale na izražavanje mišljenja. Ono što treba istaknuti iz ovog izvješća je svakako detektiranje problema i smjernice što treba poboljšati. Revizija je provedena u 6 mjeseci u 2022. godini. S obzirom da se radi o reviziji iz '21. treba treba ju i sagledati iz konteksta događanja '21. godine koja se nadovezuje na sva ona događanja iz 2020. koja su bila izazovna u svakom smislu, a posebno u rashodovnom smislu iz Državnog proračuna, naravno i u prihodovnom. Konkretno, Vlada je donijela paket mjera za pomoć gospodarstvu uslijed pandemije korona virusa gdje je jedna od mjera pomoći bila odgoda obročne otplate ili oslobođenje od podmirenja poreznih obveza i ostalih javnih davanja. S obzirom na to da se naknade za koncesije ubrajaju i u druga javna davanja tom mjerom su bili obuhvaćeni koncesionari što je rezultiralo padom prihoda od naknada za koncesije. Uspoređujući '21. godinu s prethodnom najznačajnija razlika je kod stavke pomoći danoj inozemstvu, a unutar i unutar općeg proračuna koje su povećane, a kao posljedica povećanja transfera proračunskih sredstava HZZO-u i za podmirenje obveza bolničkih zdravstvenih ustanova kao i povećanje dodatnih sredstava izravnanja za decentralizirane funkcije dakle, konkretne činjenice. Ovim, ovom revizijom su izvršeni i ciljevi revizije. To su bili, provjeriti cjelovitost i točnost podataka, provjeriti procese planiranja izvršavanja Državnog proračuna, provjeriti ostvarenje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, provjeriti zaduživanja, jamstva, proračunske zalihe, ispitati organizaciju vođenja računovodstva. Dakle, nije cilj revizije odgovoriti da li Vlada radi dobro kako ovdje neki zastupnici misle, nego dati preporuke, a što se tiče preporuka za razliku od 2020. godine doneseno je 24 preporuke odnosno naloga, a u 2020. u bilo ih je 56. I sama zamjenica glavnog državnog revizora rekla je ovdje pred nama da se preporuke i nalozi provode, posebno one koje se mogu provesti u kratkom roku dok je za neke potrebno više vremena. Isto tako istaknula je i donošenje novog Zakona o proračun kojim će preporuke koje su u provedbi provesti dokraja. Istaknula je i povlačenje sredstava za sanaciju potresa značajno je ubrzano je u postupku još same revizije povučeno otprilike 65% sredstava. Klub HDZ-a će podržati ovo izvješće o obavljenoj reviziji ne zato jer Vlada loše radi nego upravo suprotno jer je vidljivo da se hvata u koštac sa svim problemima i vrijedno radi i sluša preporuke i vi svi ostali ovdje iz opozicije nemojte brinuti. I ova, ali i slijedeća HDZ-ova Vlada će u ovom tekućem, ali i u mandatu 2024. riješiti sva preostala pitanja koja su svi dosada stavljali pod tepih. Hvala lijepa. Hvala vama i na ovim zgodnim prognozama. Zaključujemo raspravu i glasovat ćemo kad se steknu uvjeti, a pozdravljamo vas, za danas smo gotovi i sutra startamo Konačni prijedlog Zakona o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača, u 9 i 30 standardno. Pozdrav.